nastavljamo u skladu s predviđenim dnevnim redom. Na redu je - Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona, prvo čitanje, PZ br. 571 Predlagateljica zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog zakona ste primili. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. To su odredbe članaka 183.-188. Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu o prijedlogu zakona proveli su Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe. Izvješća ovih radnih tijela Hrvatskog sabora primili ste na sjednici. Želi li predstavnik predlagateljice dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Poštovani ministar pravosuđa, Orsat Miljenić. Izvolite i ove dosadašnje izmjene i dopune koje smo radili su dale rezultate, evo broj ovršnih postupaka je smanjen za 27% u 2013. u odnosu na 2012. godinu. Što hoćemo s ovim izmjenama zakona? Ja ću kratko proći, naznačit osnovne pravce, njih je četiri, s tim da se preklapaju. Dakle prvo, on je rezultat s jedne strane onog što smo uočili da su nedostaci u dosadašnjoj praksi i u zakonskim rješenjima. Previše i prečesto nam se događa da dostava, dakle govorim sada o pravima ovršenika ili bolje rečeno o zaštiti njihovih prava, dakle prvenstveno pravo na obaviještenost. Dakle, vrlo često se događa da dostava nije izvršena na odgovarajući način, a da se ti ovršni postupci vode vode dalje i da zapravo građani nisu obaviješteni što se događa. Dakle to mijenjamo sa promjenom pravila o dostavi. Drugo, znate da smo i kroz druga zakonska rješenja napustili sustav opomena koje su se posebno naplaćivale. One su napuštene. Međutim, danas ponovo građani nemaju potpunu informaciju što će se događati. Dakle, mi ovdje uvodimo obvezu da račun koji predstavlja temelj za izdavanje ovršne isprave mora sadržavati obavijest o ovrsi koja slijedi. Dakle, time kompenziramo na neki način nedostatak opomene i građani dobivaju punu informaciju što će se dalje događati. Dakle, samo taj račun je vjerodostojna isprava, podobna da bi se po njoj postupalo. uveli smo dosta prava ovršenicima, ne sada nego i do sada. Međutim, građani često ne znaju kako ih iskoristiti. Dakle, ovdje propisujemo obveze davanja uputa od ne samo ne samo detaljnije upute o pravnim lijekovima, nego i o stvaranju ovih posebnih računa itd. Dakle, to je sljedeće kod ovrhe. Temeljem presude smo uveli da će sredstva na računu stajati umjesto 30 dana 60 dana upravo zato da bi se građanima omogućio duži rok da mogu intervenirati, ali da sredstva ne mogu bit povučena. Dakle, to je 60 dana da se uputi prigovor jer smo zaključili da je ovaj rok od 30 dana prekratak. Što se tiče drugih, ono što je osnovna intonacija, jedna od promjena je želja za ubrzanjem postupka. Dakle, dugotrajnost postupka šteti svima. Vi ako računate da je kamata trinaestak posto, znači vi u 6 godina gubite cijelu glavnicu. I to je ono što je najgore. Kad tome dodate trošak nekad, trošak i kamata premašuju glavnicu. Dakle, to je ono što ovdje hoćemo jednostavno ubrzati postupke. Kroz što? Jedno se tiče nekretnina o tome ću posebno, ali ovdje znači obvezujemo javne bilježnike da dostave rješenje u roku od 30 dana. Jer kažem apsurd je da građaninu zbog nečije nedostave ide kamata i da on to mora platiti kroz to. Jedna stvar što se tiče zaposlenika , vraćanja na rad. Mi smo imali do sada dosta kruta pravila i zapravo automatski odbačaj prijedloga za ovrhu što upravo ide na štetu radnika koji su uspjeli u sporu. I onda se dogodi apsurd, ako su zakasnili s nečim, više se nikad neće moći vratiti na posao. To sad mijenjamo. Od ovrhe u potpunosti izuzimamo darove za djecu i troškove naknade za službeno putovanje. Smatramo da je to do sad bilo preusko riješeno, jer trošak naravno za službeno putovanje ne može bit ovršen. To je stvarni trošak, darovi za dijete također. U slučaju, znate da smo prethodnim izmjenama prvi put zapravo definirali ovaj obračun plaće kao ovršnu ispravu i kako po njemu postupati. Imamo i odgovarajuće pravilnike. Sada kažemo da je to ovrha koja ima prvenstvo. Znači, ona će se provesti prije svih drugih osim uzdržavanje djeteta. Dakle, upravo u ovoj situaciji radnicima dajemo to još jedno pravo. Ono što smatram vrlo važnim ovdje naglasiti fiducijarno uređujemo drugačije, znači fiducijarno vlasništvo. Prečesto se događa da građani zapravo nemaju mogućnost, odnosno ostanu bez nekretnine i ostaje im dug koji je zapravo veći, još su dužni. Do sada s odredbama fiducijarnog vlasništva samo je vjerovnik mogao birati da li će zadržati nekretninu koja je u tom režimu ili će je prodavati. Sad to dajemo mogućnost dužniku. Dakle, onaj dužnik koji je ugovorio fiducijarni prijenos vlasništva on može izabrati. On uvijek može reći i ja se odričem nekretnine, ja sad pojednostavljujem ali više ništa nisam dužan. I to je njegova mogućnost izbora. I smatramo da to ljudima daje bitno drugačiju i veći stupanj zaštite nego što je bilo do sad. Jedna stvar gdje god možemo uveli smo vijeća Prvostupanjskog suda. Dakle što je? Problem je ponovo ako vama po nekom od prigovora, žalbi koji nisu, dakle neću sad govoriti, loše govoriti o njihovoj težini. Ali recimo koji su, se odnose na nekakve procesne stvari u postupku stvar ide na drugostupanjski sud kao što je bilo do sada. Vi nekad tu gubite u startu godinu dvije, a računajmo ako je 13%, 26% je netko izgubio na kamati. I to je nešto što također želimo izbjeći, želimo pojeftiniti to sve kroz uvođenje ovih vijeća na prvom stupnju. Dakle, na prvom stupnju će iz jedne sobe se odlučivati u drugoj i kroz to će se ubrzati bitno postupci. Također ovršenik može predložiti drugi predmet ovrhe koji znači daje odgovarajući, znači ponovo da se ne gubi nešto što je založeno, a vrijedno je ako se može na drugi način ostvariti svrha, a to je zapravo namirenje vjerovnika. Što se tiče nekretnina dio se odnosi na ovo, ali i kod nekretnine uvodimo najveće, najznačanije promjene. Dakle, ne sa ciljem da se to kao što je rečeno ovdje prodaju nekakve stotine tisuća itd. Prodavat će se isto koliko i sad. Dakle, ono što je ovršeno to ide u prodaju. Ali cilj je sljedeći zaštititi i ovršenika i vjerovnika. Jer prema sadašnjem sustavu gdje se dražbe odvijaju prečesto, na žalost u malim zatvorenim krugovima gdje se nekad i dogovara cijena i onda se zapravo špekulativno prodaje daleko ispod cijene i dalje preprodaje gube svi. Gube oni ljudi koji su ostali bez te nekretnine, ostali su na ulici, a zapravo nisu opet namirili svoj dug, gube i vjerovnici, dobivaju spekulanti. Dakle, smatramo da se i ovdje kao i svugdje drugdje jedan od načina kako se tome suprotstaviti je transparentnost i u ovom slučaju elektronska prodaja, dakle prodaja putem weba. Što to znači? Bit će katalog u kojem će se sadržavati sve nekretnine gdje ćete vi moći vidjeti cijenu, moći ćete vidjeti adresu fotografije, procjenu vrijednosti itd. I moći ćete sudjelovati u dražbi koja je anonimna i zapravo nitko neće više moći utjecati na nju. Dakle, nema dogovora. Ja toliko, ti toliko. Znate da se nekad namjerno recimo postavi viša cijena da bi dražba propala prvi put pa se onda prodaje drugi put pa treći put daleko ispod cijene itd. To se sve događa i to građani osjete na svojoj koži. Dakle, ideja ove elektronske dražbe, tako je nazivam, je upravo ta transparentnost i nemogućnost toga jer vi ne znate koliko je tko stavio. Također, jamstvo se mora odmah uplatiti. Tu dajemo jednu dodatnu sigurnost da se radi o ozbiljnom poslu, ne o spekulativnom. Međutim kroz to, ja se nadam da ovo neće biti potrebno da ćemo svugdje postizati više cijene nego što su sada ali mi dižemo i ove granice za koje se nekretnina može prodati. Smatramo da pogotovo u sadašnjoj situaciji su one preniske i da se vrijedne nekretnine zbog slabog stanja tržišta prodaju daleko ispod cijene i zato dižemo granice ispod koje se može prodati. Ono, također uzimajući u obzir trenutak u kojem živimo, uvodimo jednu posebnu kategoriju znači statusa najmoprimca za ljude koji su izgubili jedinu egzistencijalnu nekretninu da mogu ostati još neko vrijeme, 6 mjeseci, ovdje u prijedlogu, znači da mogu ostati u njoj upravo zato da bi im se to se to grozno što im se dogodilo da bi im se olakšalo. Precizni rokovi sudova za postupanje u ovrsi po nekretninama, se ne razumije./… Dakle, to je ukratko ono što hoćemo postići s ovim izmjenama zakona. Osnovna intencija je ubrzanje ali i davanje veće zaštite i obaviještenosti dužnicima. Dakle, s jedne strane brzina postupka će se povećati, kroz to će se smanjiti troškovi i kamate, a s druge strane će se zapravo dati jedna posebna zaštita kao što sam rekao. I još jedna stvar, ovdje u prijedlogu smo predložili dakle ograničavanje prava na naknadu troškova, dakle bitno smanjenje troškova. Mi smo predložili znači da se ima pravo samo na jednu odvjetničku radnju ako se radi o postupku temeljem vjerodostojne isprave na novčanoj tražbini po računu. Dakle, to je u prijedlogu zakona. U međuvremenu je Odvjetnička komora izašla sa svojim prijedlogom bitno nižih tarifa upravo za ove kategorije pa stoga je ovo jedna stvar koju ćemo vjerojatno amandmanom ako taj prijedlog Odvjetničke komore znači sadržava sve ono što smo htjeli kroz ovo postići onda ćemo ovo možda povući. Evo, samo najavljujem tu mogućnost. Hvala lijepo.

o ovrhama koje se tiču nekretnina. Lani je negdje oko 5000 ovrha bilo negdje 4300 do 9. mjeseca i tako nešto, znači oko 5000 ovrha je bilo. Međutim, trebate znati da uglavnom pod navodnicima "mali ljudi" ne dižu velike kredite. I nije najveći problem, mada je veliki problem, to je najglasniji, najdramatičniji problem, najbolniji problem gubitak nekretnina o čemu ću kasnije govoriti, međutim postoji jedan veći problem, na kraju ste ga tek naznačili. Spomenuli ste samo jedan pojam Odvjetnička komora, odvjetnici. Ovrhama smo mi omogućili, stvorili smo jednu kastu, kastu odvjetnika koji se bave ovim malim ovrhama, nevidljivim ovrhama pa često postupak ovrhe je višestruko veći od duga onoga koji nije platio RTV pretplatu, vodu, plin, struju. To su enormni novci. Mnogi odvjetnici koji su privilegirani i koji rade sa državnim tvrtkama, uglavnom su to monopolističke državne tvrtke, su se obogatili. To su stotine milijuna kuna koje su oni godinama pokupili. To je televizijska pretplata. Dobro znate da se tuku, da se podmićuje tko bi mogao raditi te poslove. To je jedan od velikih problema i nama se građani javljaju iz dana u dan. Kako može postupak ovrhe koštati 1800 kuna, a dug je 300? Kako to može koštati? Ako to nećete riješiti normalno da treba riješiti, mislim da je napravljen jedan korak naprijed kad se govori o nekretninama o onim velikim ovrhama kad se gubi ono što je najvrednije, a to je krov nad glavom. Ali nemojmo zaboraviti na ove tzv. "male ovrhe" u kojima se jedna kasta nezasluženo nezasluženo bogati u Hrvatskoj. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku, poštovani ministar Orsat Miljenić. **Miljenić, Orsat** Dakle, čitav niz stvari koje sam iznosio odnosi se upravo i na ove kako ste ih vi označili "male ovrhe" od prava na obavijest do nekih drugih mehanizama. Naravno da smo uočili problem nekad nesrazmjernosti troška u odnosu na glavnicu i zato je bio ovaj prijedlog koji sam naznačio i koji se zapravo kažem ili će se korigirati kroz ovaj zakon ili kroz tarifu koja zapravo nije u našoj ingerenciji. Dakle, to je nešto na čemu ćemo inzistirati jer stvarno on se nekad pojavljuje. Ne bih se složio sa svim kvalifikacijama koje ste rekli, ali svakako nije dobro da da je taj nesrazmjer takav da građanin ga ne može prihvatiti kao nešto što je logično. Evo, dakle adresirali smo ali nismo samo to jer sve ove stvari se odnose i na te tzv. "male ovrhe". Ako mi doprinesemo i ubrzanju postupka, trošak je jedna priča ali kamata je strahovita. Ako vi skratite nešto rekao sam za godinu dana 13% jeftinije, dakle a to se odnosi i na ovo, ova upozorenja razna, prava građana da budu obaviješteni, prava opomene koju ovdje uvodimo natrag što danas građanin ne zna što će mu se dogoditi. Dakle, to se sve odnosi i na ove tzv. "male ovrhe". Evo, hvala lijepo. Hvala i vama ministre. Da li predstavnici radnih tijela odbora Hrvatskog sabora žele iznijeti izvješća o ovoj materiji? Ne. Otvaram raspravu. U raspravu idemo po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Na redu je klub SDP-a i poštovana zastupnica Vesna Fabijančić-Križanić. (SDP)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče, gospodine ministre sa suradnicom, kolegice i kolege. 2012.godine stvoren je zakonodavni okvir za unapređenje i daljnji razvoj izvan sudske ovrhe a sve u cilju povećanja učinkovitosti ovršnog postupka, pojednostavljenja ovršnog postupka, ubrzanja ovršnog postupka kao i rasterećenja sudova. Niti jedna zakonska intervencija u ovršni postupak do sada iako su sve išle prema ubrzanju i pojednostavljenju ovršnog postupka pa i rasterećenju sudova nije ozbiljnije intervenirala u ovrhu na nekretninama a upravo s tom vrstom ovrhe najviše se bave ove izmjene. Svi ćemo se složiti da pravni i financijski sustav mora biti učinkovit ali i da prava i dostojanstvo dužnika mora biti zaštićeno a dostojanstvo dužnika odnosno ovršenika ugroženo je upravo u ovoj vrsti ovrhe, ovrhe na nekretninama. Ovim izmjenama omogućena je zaštita dostojanstva građana ali i zaštita prava vjerovnika znači, postignuta je potrebna ravnoteža. Ove izmjene najviše će utjecati na položaj ovršenika. Jedna od izmjena je da će umjesto ovrhe nad nekretninom dužnik moći ponuditi da mu se zaplijeni potrebna imovina ili štedni ulog odnosno da mu se usvoji činjenica da će iznos koji duguje imati kod sebe i namiriti vjerovnikovu tražbinu u roku od godine dana. U povoljnijem će položaju biti građani kojima će se nekretnina zaplijeniti ako nemaju druge imovine ispune li određene uvjete ostat će stanovati u njima plaćajući rentu po tržišnim uvjetima. Na taj način izbjegnut će se dio deložacija kakve smo do sada gledali. U postupku ovrhe na nekretninama izmjenom zakona omogućuje se ovršeniku rok za rješavanje svojih osnovnih, stambenih potreba i na taj način jača se zaštita, kao što sam unaprijed navela ovršenikovog dostojanstva. U praksi se događa da se ovršeniku zbog manjeg iznosa duga provodi ovrha na nekretnini čija je vrijednost višestruko prelazi iznos tražbine, sada može u zakonskom roku predložiti drugi predmet ovrhe. Ovršenik koji ima nekretninu koja mu je nužna za stanovanje može tražiti od suda da odredi ovrhu nad nekim drugim predmetom ovrhe. Vrlo često bili smo svjedoci da je npr. dug deset tisuća kuna a traži se ovrha nad stanom ili kućom koje je jedina nekretnina. Ovršenik sada može tražiti ovrhu na štednom ulogu, pokretninama ili bilo kojim drugim predmetom što sada nije slučaj. Ako nema neku drugu imovinu može tražiti od suda kao što sam već navela pravo stanovanja nakon što se nekretnina eventualno proda. Po novom prijedlogu nekretnina se ne može prodati ispod četiri petine odnosno tri petine procijenjene vrijednosti na prvoj odnosno drugoj elektroničkoj dražbi. Dakle, da nekretnina postoji na relativno visoku cijenu pa ako dođe do prodaje ovršenik osim što bi uspio namiriti dug mogao bi doći i u situaciju da mu ostane i određeni novčani iznos a ne da od prodaje nekretnina ne može platiti ni glavnicu a kamoli kamate odnosno da se ne dogodi kao što je sada mnogo puta slučaj da ovršenik ostaje bez nekretnine a istovremeno je i dalje dužan a ima višestruko vredniju nekretninu negoli mu je dug. Sljedeća novina koju ovim izmjenama i dopunama Ovršnog zakona predviđamo je uključivanje financijske agencije u postupak ovrhe na nekretninama čime se želi spriječiti male i zatvorene ovrhe gdje se nekretnina prodaje ispod cijene. Financijska agencija će tako procjenjivati nekretnine i voditi elektroničke dražbe nekretnina te pružati detaljne informacije o nekretninama koje se prodaju u ovršnom postupku putem elektronskog kataloga na nacionalnoj razini na kojima će se nalaziti fotografije nekretnina s njihovim lokacijama. Dražba će biti elektronska i više neće biti moguć dogovor više osoba oko cijene. Za one koji se ne služe internetom dražba će se provoditi u uredima financijske agencije a posebna pažnja ide i ono što je izuzetno važno dostavi rješenja o ovrsi. Sud koji se bavi ovrhom adresu će provjeravati u evidenciji Ministarstva unutarnjih poslova koja će mu biti dostupna elektroničkim putem a što će doprinijeti onemogućavanju zloupotrebama ovrhovoditelja koji su se često događale. Često su se navodile adrese koje su oni kontrolirali pa ovršenik nije niti znao da se vodi ovršni postupak. Širi se opseg izuzeća od provedbe ovrha u cilju zaštite najranjivije skupine društva a to su djeca, pa se oduzimaju od ovrhe i iznosi za uzdržavanje djeteta kao i dara za djecu. Ovim izmjenama nastoji se onemogućiti zloupotreba uočena u ovršnom postupku, ovršni postupci se ubrzavaju, bitno se skraćuju rokovi za postupanje i jače se štite prava ovršenika. Umjesto sadašnje prakse po kojoj se čak najjednostavniji predmeti nakon žalbe šalju na Županijski sud prema novom prijedlogu već bi se u prvom stupnju rješavali svi jednostavniji predmeti što će dovesti do velikog ubrzanja postupka i smanjenja troškova a o rasterećenju sudova da ne govorimo. Predmeti zbog žalbe koji rješavaju Županijski sudovi dugo traju pri čemu u jednoj godini dug može narasti i za 15-tak Zatim je u prijedlog ugrađeno niz stvari koje bi trebalo ubrzati postupak pa se uvodi i stroža pravila kod podnošenja prigovora odnosno žalbe kako bi se izbjeglo kalkuliranje odnosno podnošenje prigovora zbog dobivanja na vremenu. Ovim izmjenama i dopunama ovršnog zakona novim pravilima želi se pojednostaviti i ubrzati postupak ovrhe, smanjiti troškove, rasteretiti sudove i ojačati pravnu sigurnost u postupku. Ovim se izmjenama nastoji onemogućiti zloupotrebe uočene u ovršnom postupku, ovršni postupci se ubrzavaju, jače se štite prava ovršenika a istovremeno ne dira u prava vjerovnika i zbog svega naprijed navedenog Klub SDP-a podržat će ove izmjene i dopune. Hvala vam lijepo.

i sasvim sigurno da je to jedna od najvažnijih stvari u ovome zakonu. Kako bismo stvarno mogli zaštititi dostojanstvo ovršenika, trebali bismo donijeti dugo najavljivani zakon, a obećanje ludom radovanje u ovom Saboru je itekako poznata uzrečica, a to je Zakon o osobnom bankrotu. Tako dugo dok nema tog Zakona o osobnom bankrotu, mislim da je ova zakonska problematika je u potpunosti nedostatna zbog toga što se često ono što se mnogim tvrtkama dopušta, ne dopušta, tvrtke kažu se se ne smiju uništiti jer će se uništiti životi mnogih ljudi. A kako se mogu uništavati životi mnogih ljudi koji nisu tvrtke, koji su osobe, a koje su isto tako podliježu mobingu ili raznim terorima novčarskih institucija. Znamo dobro na koji način su dobivani krediti u Hrvatskoj i na koji način su mnoge obitelji bankrotirale, a bez toga zakona koji bi omogućio, kojim bi se ustvrdilo što je krivica same osobe, a što su okolnosti neke druge koje su dovele do bankrota te osobe. To smo mi najavljivali, mnoge zemlje znamo dobro da imaju Zakon o osobnom bankrotu. I samo da još pojasnim pojasnim kad sam govorio i privilegiranim odvjetnicima, govorio sam samo o grupi privilegiranih odvjetnika jer nisu svi, mnogi odvjetnici mogu samo sanjati poslove koje dobiva ta privilegirana kasta. Odgovor na repliku, poštovana zastupnica Vesna Fabijančić-Križanić. **Fabijančić Križanić, Vesna (SDP)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Kolega Vukšić slažem se sa vama da niti ovršnih zakona niti ove izmjene i dopune u potpunosti ne mogu zaštititi dostojanstvo ovršenika. Ovršni zakon već po samoj svojoj prirodi stvari teško je očekivati od njega da će on u potpunosti zaštititi dostojanstvo, u svakom slučaju ovo je jedan veliki korak na tom tragu, a zasigurno da je Zakon o osobnom bankrotu taj koji bi do kraja zaštitio dostojanstvo. Ovršni zakon po samoj prirodi niti je socijalna kategorija ne u RH nego u bilo kojem pravnom sustavu i na bilo koji način da reguliramo ovršni postupak, nikad neće zadovoljiti da bude u potpunosti socijalan i da štiti prava. Dug je dug, dug se svagdje i uvijek mora namiriti, a ovim svakako radimo veliki iskorak da bar malo amortiziramo to dostojanstvo ovršenika ne bude jako narušeno. Hvala lijepo. Hvala i vama poštovana kolegice. Na redu je Klub zastupnika nezavisnih i poštovani zastupnik Damir Kajin. Prije svega samo jedna rečenica oko ovoga HŽ-Carga, doista jedna, nikome nije valjda u interesu ni jedno izgubljeno radno mjesto, ni jedan propao obrt, ni jedna izgubljena tvrtka, niti jedna upropaštena ljudska sudbina. Maloprije smo čuli od ministra da je broj ovrha u RH smanjen i to, ajde značajno za 24%, to je već nešto. Međutim, da li će tome biti tako ili će se trend naprosto promijeniti? Kada gledamo kod tvrtki i obrtnika, a to koincidira sa predstečajnim nagodbama smanjuju se blokade, a kod građana je obrnuto i te blokade koje danas premašuju 24 milijarde kuna silno rastu. Još jedanput ću ponoviti da dug građana, takoreći na današnji dan iznosi 24 milijarde kuna. Kod poslovnih subjekata, on je 2012., 31.12., znači neizvršene osnove za plaćanje, a to su potencijalni ovršenici, taj iznos je iznosio 42,4 milijarde kuna, 31.12.2013. 33,4 milijarde kuna. Međutim, pogledajte što se zbiva. U prosincu 2013. dospjeli dug građana bez šanse za plaćanje popeo se za 780 milijuna kuna u odnosu na prethodni mjesec, a za 3678 veći je broj blokiranih građana. Na godišnjoj pak razini sa 22% skočio je broj građana čiji su računi u blokadi, a za čak 35% nabujao je njihov dug. Potkraj 2012. u blokadi je bilo 245,4 tisuća građana s dugom koji je iznosio 17,4 milijarde kune. No prošlu godinu obilježilo je novih 54,4 tisuće građana, znači još je toliko dodatno blokirano, s time da je ukupan iznos duga dodatno skočio za 6 milijardi kuna i danas iznosi 24 milijarde kuna. Toliko znači u toj jednoj gospodarskoj situaciji ili gospodarskom trenutku u kojoj se nalazi ova zemlja i u kojoj se nalaze građani RH. Što se rješava ovim zakonom, manje-više smo čuli. Značajna novina koja se predlaže ovim izmjenama, dopunama uvođenje ove financijske agencije u postupku provedbe ovrhe na nekretninama i citiram da provedba ovrhe na nekretninama često je dugotrajna, a zbog netransparentne prodaje ili neučinkovita ili nepravedna zbog neinformiranosti potencijalnih kupaca nekretnine se u ovršnom postupku postupku s jedne strane ne prodaju, ovrhe se zbog toga obustavljaju, dražbe ovrhovoditelja ostaju nenamirene, iako mnogi od njih zapravo i lešinare. To ne piše. Ali s druge znači strane nekretnine se prodaju po znatno nižoj cijeni od njezine stvarne vrijednosti prodaja se kao što je rekao ministar odvija u tim nekim zatvorenim krugovima, zapravo jedan drugome nabacuju kako doći što je jeftinije do neke "potentne" nekretnine. I upravo zbog toga u odredbama u ovrsima nad nekretninama predlaže se propisivanje jasnih rokova za poduzimanje određenih ovršnih radnji ali i uvođenje ove financijske agencije u postupku procjene nekretnine. Možda je zapravo suština ovoga zakona da ako prodana nekretnina predstavlja nekretninu u kojoj ovršenih stanuje, koja je nužna za zadovoljenje osnovnih njegovih stambenih potreba odnosno onih osoba koje je on dužan uzdržavati, ovršeniku se daje pravo korištenja prodane nekretnine određeno razdoblje uz jasno propisane uvjete. Ja mislim Ja mislim da se svi slažemo, ovrha da, apsolutno mi ne možemo bez nje, vjerovnika s druge strane isto tako treba štititi, ali u tim slučajevima obitelj bi trebala biti ono od posebnog kako bih rekao interesa zajednice, trebalo bi te ljude ostaviti što je moguće možda duže u tom stanu, ne ih tjerati na ulicu. Ja mislim da je to izuzetno bitno pitanje. O tome ovaj zakon koliko adekvatno, vrijeme će pokazati, progovara. Država je u međuvremenu, ne daj Bože da se to nije dogodilo prošle godine intervenirala kada je riječ o tim famoznim švicarcima, što je mnoge ja ću reći posve nedužne, zavedene građane zavilo doslovce u crno. Znači nisu ljudi ponekad sami za sve krivi što im se dešava iako će na kraju za sve sami ispaštati. Mnogi ostaju bez posla, mnoge firme nemaju posla, nije isto poslovati, raditi u jednom Zagrebu ili u Glini, u Glini, iako su obveze u Zagrebu i u Glini identične. Ali još jedanput ću reći, ponavljam, mi imamo 300 tisuća građana u blokadi i ja se slažem da je vrijeme za uvođenje ne osobnog bankrota, nego ja ću to nazvati osobnog stečaja. Da, ponovit ću, vrijeme je za uvođenje osobnog stečaja jer u ovom trenutku u blokadi je 300 tisuća građana RH. I što sada? daj Bože da se prilike poboljšaju, međutim vidjeli smo koji su bili trendovi 2012.kada se dodatnih 54,4 54,4 tisuće građana našlo u blokadi. Samo prošle godine ponavljam njihov iznos duga skočio je za 6 milijardi kuna i on danas iznosi 24 milijarde kuna. I mislim da ćemo se svi složiti, nikada tisuću kuna nije manje vrijedilo no što vrijedi danas ali bogami nikada tisuću kuna nije bio ono ako ih imate veći novac nego što je danas. Nikada tih tisuću kuna nije bilo teže zaraditi odnosno odnosno uštedjeti i tako kao i neke druge kolege ja osobno se zalažem za uvođenje tog osobnog stečaja. Točno je i ono što su moji prethodnici rekli da ove najvrednije ili vrijedne nekretnine često idu ispod realne cijene i to na neki način treba izbjeći. izbjeći. Da li će to postići elektroničko licitiranje? To ćemo sada vidjeti, ali je sigurno da to neće tom postupku odmoći. Mi smo kao što je gospodin Vukšić rekao prije 2013.imali cca 5 tisuća ovrha nad nekretninama. Ali kao što su i drugi zastupnici primijetili imali smo ma usuđujem se reći možda i stotinjak tisuća malih, nevidljivih ovrha, ovrha, znači HRT-a voda, struja, lokalna samouprave odnosno one komunalne naknade, autoceste ne znam što sve ne i to je nešto što ponekad vrijeđa. Tome treba pridodati i ovrhe Porezne uprave itd. I zato ovaj institut o kojem se također govori da se najprije pojedinca opomene je možda jedan od ključeva ovog zakona. najprije opomeni, daj čovjeku neku priliku da to plati, omogući mu određeni rok da to na pristojan način učini pa onda jasno ovrši. I konačno, ispod 3/5 cijene doista ne bi se smjela prodavati nečija nekretnina, a ne da imamo slučajeve da zbog "10 tisuća" recimo eura duga nekome se ovrši stan koji koji vrijedi 50 ili više tisuća eura. Ali bez obzira na sve ovaj zakon je sigurno napredak sa nizom novih instituta, njega kao takvoga valja pozdraviti i pogotovo treba voditi računa da ovrhovoditelji uvijek štiteći jasno vjerovnika ipak se ne pretvore u lihvare. I još jedanput ću ponoviti imamo 300 tisuća građana koji su u blokadi i ovrha, bojim se da u dogledno vrijeme prije može biti više nego manje. I još jedan institut koji je hvale vrijedan. U cilju zaštite one najranjivije skupine društva, a to su oni koji su bespomoćni znači djeca, dopunom odredbe o primanjima koja su izuzeta od ovrhe predlaže se predlaže se izuzeće od ovrha iznosa za uzdržavanje djeteta uplaćenog na poseban poseban račun banke. I to je apsolutno uredu jer to dijete ili djecu svejedno u pluralu na svaki način treba štititi. Sve u svemu mi ćemo kao klub dignuti ruku za ovaj zakon.

Hvala tvrtkama i to itekako velikih moćnika u Hrvatskoj otpisuju milijuni, deseci milijuna, stotine milijuna kuna raznih dugova. Uglavnom se toga odriče država jednim dijelom, pa čak se i neke banke odriču nekog svog novca što je vrlo teško. Međutim, građani su u podređenom položaju. Zbog čega građani ne bi imali ista prava? Jer često su građani došli u nezavidnu situaciju, gube stanove, jedini krov nad glavom zbog toga što su žrtve lihvarenja. Dobro znamo da je i ova Vlada napravila neke napore da se pomogne ljudima koji su uzeli kredite za stanove u francima. Međutim, to nije dovoljno jer mnogi ne mogu otplaćivati zbog toga što znamo kakva je tužna situacija u zavodu za evidentiranje nezaposlenih, jer mislim da taj zavod jedino tome i služi. Znači zašto ne otpisati pojedincima dugove koje, za koje naročito nisu krivi nego kriva je prije svega država koja nije na vrijeme intervenirala. I znamo dobro da su često, to se pojavljivalo u medijima, nije se ovdje u Saboru raspravljalo, mnogi ljudi koji imaju mala primanja, naročito penzioneri bile su im u pogibelju, opasnosti kuće zbog duga tv tv pretplate, struje ili vode. Pa su onda lokalne zajednice intervenirale pa su se skupljali novci da bi spasili. Jer bezosjećajnost ovog društva je fantastična. Ne zašto bi građani trebali imati isti status, ja mislim da bi trebali građani imati čak i povlašteniji status u odnosu na poslovne subjekte ili na tvrtke. Ako su poduzeća imali povlašteni status u ovoj zemlji, ma ne zadnjih dvije godine nego 5, 7 ili ne znam koliko godina onda bi možda građani trebali imati isto tako vis a vis tog odnosa jedan mali bonus sada u odnosu i na neke druge poslovne subjekte i mislim da im nitko ne bi i nitko od tih poslovnih subjekta ne bi na takvim na takvim rješenjima zamjerio Vladi ili Hrvatskom saboru. Ali želim još jedanput reći, 31.12.2012. mi smo imali 67 tisuća 384 nelikvidnih poslovnih subjekata koji su dugovali državi, ne znam kome, 42,4 milijarde kuna. 31.12., znači možemo reći na današnji dan imamo 62 takvih subjekata, 5 tisuća subjekata manje koji duguju 33,4 milijarde kuna. Gdje nastaje, to je prije svega upravo rezultat ovih predstečajnih nagodbi. Znači nelikvidnost se na neki način smanjuje, daje se nova šansa poslovnom subjektu. Međutim, problem su građani, u godinu dana mi imamo 54,4 tisuće ljudi koji su u blokadi, znači 54 tisuće. I ta blokada u godinu dana veća je za 6 milijardi kuna u odnosu na 2012. I na današnji dan imamo 300 tisuća građana koji su u blokadi i zato kao i vi predlažem institut osobnog stečaja, zovimo to osobnog bankrota, ne znam kako ali na neki način ljudima treba izaći u susret. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Nova replika poštovanog zastupnika Bore Grubišića. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolega Kajin, dobro ste statističke podatke iznijeli u svezi broja građana tisuće i 400 i koji duguju 24 milijarde kuna na kraju 2013. godine. No, ono što niste izrekli a bilo bi dobro vidjeti strukturu tih dužnika pa biste vidjeli da među njima ima puno onih koji pripadaju tzv. srednjem i srednjem višem sloju. Dakle, doktori, učitelji, profesori, inženjeri itd.. Vrlo je zanimljiva ta pojava a očekivali bismo sasvim nešto drugo u strukturi tih dužnika. Nadalje, govorili ste i o komotnosti, dakle jednoj rekao bih lihvarskoj komotnosti vjerovnika. Kada onih 5 tisuća nekretnina koje su lani išle na doboš kako bih ja rekao ovako slikovito, koje se prodaju gotovo u bescjenje. Pa nije vjerovniku ni bitno, dakle ono, kada bismo gledali koliko bi dužnik procijenio svoju nekretninu, svoju kuću, svoj stan i kada bismo gledali pošto je to prodano onda biste vidjeli drastičnu i dramatičnu razliku jer je banki ili banci kako hoćete, bitno da se namiri. A vrlo su često ti dugovi puno manjega iznosa, manji iznos nego li što ovrhovoditelj prodaje tu nekretninu. I to je ona nepravda prilikom ovrha koja se neće niti ovim zakonskim prijedlogom popraviti. Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Damir Kajin. **Kajin, Damir (Nezavisni)** Ne nisam rekao gospodine Grubišiću da je 54 tisuće građana u blokadi, 300 tisuća građana na današnji dan je u blokadi… Da, u godinu dana plus 54 tisuće u odnosu na 2012. za 6 milijardi i te blokade iznose 24 milijarde kuna. Točno, bolno je kada su ljudi iz srednjega sloja ono što bi trebalo biti najvitalniji u jednome društvu učitelji, profesori, ne znam, u blokadi. I nema perspektivnog društva bez srednjega sloja. Ali zamislite ako je tako sa ljudima koji zarađuju od 1000 do 2000, možda do 3000 tisuće eura, što je tek onda sa onom sirotinjom koja sanja o zaposlenju? Što je sa nezaposlenima koji su do jučer radili, danas više ne rade, što je sa radnicima na određeno vrijeme kojima plaće stižu ili ne stižu, što je sa poljoprivrednicima koji ne mogu prodati svoje poljoprivredne proizvode itd. Apsolutno treba voditi računa o srednjem sloju jer bez njega nema perspektivne države, kao što se isto tako treba voditi računa o svakom bez obzira na njegov materijalni status. činjenicom da je dolazilo do prodaje nekretnina ispod realne cijene i iz vašeg izlaganja možda se nije moglo zaključit da se upravo i s ovim izmjenama zakona na tom polju uvode značajna poboljšanja i novine. Prije jedno 5-6 godina nekretnina se, da podsjetim, mogla prodati i za 1 kunu što je bilo neracionalno rješenje, nerazumno, socijalno krajnje neosjetljivo i nije rješavalo na kraju dugovanje. Izmjenama, ja mislim da su to bile izmjene 5.10.2012. ipak je doneseno rješenje da se nekretnina ne može prodat najmanje za jednu polovinu vrijednosti. Sad ovim izmjenama se dodatno dakle olakšava i poboljšava po meni to rješenje da se dakle nekretnina na prvoj vrijednosti, realno procijenjene vrijednosti, a na drugoj dražbi ne može se prodat ispod 3/5 utvrđene vrijednosti. Mislim da to predstavlja značajnu dodatnu zaštitu i značajno olakšava položaj ljudi koji su se našli u nezavidnoj financijskoj situaciji i predstavlja garanciju da će se ta nekretnina ipak, … nekretnine donekle riješiti taj postojeći dug. Dodatno mislim da sad s ovim institutom koji imamo elektroničke dražbe nekretnina utjecat ćemo na to da dođe do povećanja potražnje za nekretninama tako da vjerujem da će se dodatno da se i više nekretnina proda već na prvoj dražbi znači za najmanje 4/5 vrijednosti. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Damir Kajin. **Kajin, Damir (Nezavisni)** Ja sam jasno naglasio da podržavam ovaj zakon i između ostalog apostrofirao sam upravo ovaj slučaj da na toj drugoj vrijednost te nekretnine ne može pasti ispod njene 3/5 vrijednosti i upravo to je možda ja bih rekao najveća novina i najveća kvaliteta samog ovog zakona. A ne da imate slučaj, ne znam tko je prije spominjao, možda gospodin Grubišić, starijih umirovljenika, ljudi koji dolaze u situaciju da zbog nekoliko tisuća kuna de facto pod navodnicima ostaju bez kuće. I upravo to je ta jedna od novina, ta jedna kvaliteta zbog koje treba podržati ovaj zakon. Mislim da sam to isto tako rekao u raspravi. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Kolegice i kolege. Mi danas ustvari ponovo razgovaramo o posljedicama, a ne razgovaramo o uzrocima. Mi govorimo o izmjenama Ovršnog zakona. Prisjetite se da je jedna od prvih intervencija u našem zakonodavstvu ove koalicijske Vlade bila izmjena zakona kojim se predlagalo da se uvede jedna posebna kategorija javnih ovršitelja koji su trebali obavljati dobar dio ovih poslova koji su predmet ovog zakona. Bilo je također rečeno i kod izmjena zakona da je sada to puno kvalitetnije riješeno izmjenama i da neće biti potrebe za stalnim i novim izmjenama, međutim vidimo da se i od tog obećanja dosta brzo odustalo. Sada ponovo razgovaramo o izmjenama Ovršnog zakona, čuli smo različite statističke podatke, ali je činjenica da je oko 300 000 računa hrvatskih građana blokirano i siguran sam se, usuđujem se vjerovati da nisu oni samoinicijativno odlučili ne podmirivat svoje obveze nego da njihova ekonomska situacija njima jednostavno ne daje mogućnost da podmire svoje obveze. Kada gledate porast onih koji su u blokadi i koji su predmetom ovrha, 50 i nešto tisuća više, to je taman broj za koji je narastao i broj nezaposlenih na Zavodu za zapošljavanje. To ne znači nužno da su to ti isti ljudi, ali to govori o jednoj tendenciji da u idućih 6 mjeseci ovim stilom gospodarskog oporavka ove Vlade možemo očekivati još 50 tisuća ljudi na Zavodu za zapošljavanje i nove naznake onih koji će biti ovršenici zbog toga što nisu u stanju podmirivati svoje obveze. Druga stvar koju je važno ovdje napomenuti, kada se govori o tome kuda se smjera Ovršnim zakonom, govorilo se ovdje o stanovitom, neću govoriti o kasti ili biznisu koji se provodi putem ovrha. Rezultat prenošenja ovlasti na FINA-u koja bi sada temeljem ovog zakona trebala biti još i tijelo koje će utvrđivati tržišnu vrijednost nekretnina, postavlja opravdano pitanje da li je FINA to prvo u stanju uopće učiniti. Da li je FINA to tijelo koje može vršiti tržišnu procjenu vrijednosti nekretnina koje će biti predmet ovršnog postupka. Čime je ona to ili kako je osposobljena, koji su to kadrovi u FINA-i koji to mogu raditi ako su se tim poslom do sada bavili osim u jednom malom dijelu za posebne potrebe Porezna uprava, uglavnom samo sudski vještaci. Uvjereni smo da ovakvo rješenje da se i ta nadležnost prepušta FINA-i nije dobro rješenje i da FINA nije adekvatno tijelo, nije tijelo koje može odgovoriti na taj zahtjev. Ono o čemu je bilo riječi to je da je nesrazmjer u dugovanjima s obzirom na vrijednosti nekretnina koje postaju predmetom ovrhe i govori se da će se to sada riješiti elektronskom dražbom nekretnina koja doduše pretpostavlja ta elektronska dražba da se donese posebni Zakon o provedbi ovrhe na nekretninama kojeg još naravno nema. Prema tome, ako će se transparentno kako ste u uvodu i rekli vršiti ta prodaja elektronskim putem, putem interneta onda bi trebalo utvrditi sve pretpostavke da se to može dogoditi. Ali s druge strane to ne jamči ono o čemu ste govorili da će se nekretnine prodavati ispod nekakve tržišne vrijednosti. Sama činjenica da će se one prodavati putem interneta ili kako se to kaže elektronskim dražbama ne garantira ujedno da će se zadržati vrijednost tih nekretnina, a drugo je pitanje da li s obzirom na mala dugovanja uopće je normalno da se ta dugovanja naplaćuju prodajom nekretnina. Tu postoji nekakva mogućnost da se izabire i drugi način garantiranja za svoje obveze. Ono što mislim da je važno reći a o čemu nismo čuli u uvodu, ali su se očitovali Nezavisni hrvatski sindikati to je činjenica da su tražili od predlagateljice Vlade da osim one naknade za djecu i neke druge naknade koje poslodavci isplaćuju radnicima budu izuzete od ovrha, pa su tako naknade troškova prijevoza na posao i s posla terenski dodatak, pomorski dodatak, potpore zbog invalidnosti radnika, potpore za slučaj smrti radnika ili člana uže obitelji kao i sindikalne socijalne pomoći također da budu primanja koja su izuzeta od ovršnog postupka. Mislim da je s obzirom na stanje u društvu, na činjenicu ako hoćete visine standarda ili platežne moći našeg stanovništva da bi valjalo razmisliti o tome da se i ova neka davanja izuzmu od ovršnog postupka. Ono što također se može reći da mogućnost prema ovom prijedlogu zakona, da se ne garantira za svoja dugovanja jedino nekretninama mislim da bi bilo ako hoćete korektno da predlagateljica obrazloži u kojem slučaju je takva zamjena za garantiranje svojih obveza moguća. Naime, nije to tako jednostavno riješeno pitanje, nego se ograničava mogućnost i ovim zakonom da vi za svoje obveze garantirate umjesto nekretninom nekom drugom vrijednošću. Postoji čitav niz preduvjeta koji se moraju ispuniti da biste vi uopće mogli zamijeniti garanciju, pa tako ću reći da je potrebno kumulativno ispuniti 6 uvjeta koji su navedeni u ovom članku 84a. a o tim uvjetima diskrecijsko pravo odluke ima sud i to bez prava na žalbu ovršenika. dužnik mora podnijeti prijedlog u roku od 8 dana od primitka rješenja o ovrsi na nekretnini. Sud mora steći uvjerenje da nekretnina na kojoj određena ovrha predstavlja nekretninu u kojoj dužnik stanuje i koja je nužna za zadovoljenje njegovih osnovnih stambenih potreba i stambenih potreba osoba koje je po zakonu dužan uzdržavati. Sud mora steći uvjerenje da dužnik iz opravdanih razloga nije sam mogao unovčiti dio imovine koji predlaže kao novi predmet ovrhe da bi namirio vjerovnika. Sud mora steći uvjerenje da će ovrhom na novom predmetu ovrhe vjerovnik u cijelosti biti namiren. Ako sud ne ocijeni da bi se zbog promjene predmeta ovrhe ovrha znatno oduljila ili otežala ili bi vjerovnik zbog toga mogao trpjeti znatniju štetu kao i pristanak vjerovnika ako je ovrha određena na nekretnini na kojoj je upisana hipoteka u korist vjerovnika koji je pokrenuo ovrhu, a to je u najvećem broju slučajeva upravo ta nekretnina. I sud mora steći uvjerenje da će vjerovnik biti namiren u cijelosti u roku od jedne godine od donošenja rješenja o dužnikovom prijedlogu. Dakle, čitav niz je ograničenja kada je uopće moguće zamijeniti garanciju za svoje obveze koju ste imali na nekretnini nekom drugom vrijednošću i zbog toga mislimo da nije to baš tako jednostavno unesena mogućnost da tako kažemo ublažavanja pozicije ovršenika u odnosu na dosadašnje propise. S obzirom na situaciju u kojoj se nalazimo, s obzirom na platežnu moć stanovništva činjenica je da danas umjesto da razmišljamo o tome kako omogućiti tim ljudima dostojanstven život i mogućnost podmirenja njihovih obveza mi idemo opet na neki način represivnim mjerama dodatno u stvari otežati tu njihovu poziciju u jednoj ovako formi izmjena Ovršnog zakona. I zbog toga se zalažemo za ono što smo govorili u početku. Nije ideja u današnjem trenutku pojačavati represiju, nego je ideja da konačno Vlada iznađe gospodarske mogućnosti rasta životnog standarda tih ljudi pa onda neće biti ni u problemima da ispunjavaju svoje obveze. Hvala vam. Hvala i vama poštovani kolega. Imamo set replika pa idemo po redu. Poštovani zastupnik Branko Vukšić, izvolite replika. Uvaženi kolega Mlakar, u potpunosti se slažem s onom vašom prvom rečenicom koju ste izrekli u svom izlaganju, a ona je glasila razgovaramo o posljedicama, a ne o uzrocima. Izgleda da ćemo ako se tako nastavi za godinu dana govoriti samo o ovom zakonu gdje ćemo svi biti ovršeni. Ako je 300 tisuća računa blokirano i ako činjenice pokazuju 50 tisuća više građana RH sa blokiranim računima tada je zaprepašćujuća rečenica ministra Hajdaša-Dončića da će bez grižnje savjesti otpustiti 1100 radnika, smanjiti plaću 20% a i bez grižnje savjesti će poslati HŽ Cargo u stečaj. Jel ima savjest? Jel cilj ove države da svi završe ljudi na ulici ili je obveza ove Vlade da pronalazi rješenje barem za svoja poduzeća? Pa da tih ljudi kojima prijeti ovrha, tih ljudi koji već sutra neće moći plaćati one najosnovnije svoje potrebe podmirivati kao što su režijski troškovi, a znamo da na hranu i režijske troškove smo rekorderi u svijetu po troškovima, znači sve nam odlazi gotovo na to. Da, mi bismo trebali ovdje u Saboru govoriti o uzrocima, a kad se govori ovdje, kad nam je jučer isto premijer održao još jedno predavanje tada se kaže da ova Vlada radi sve najbolje i da je zapravo krivica na radnicima, na građanima RH. Pa vjerojatno će drugi puta ova Vlada izabrati neki drugi narod i neke druge građane koji neće se namjerno zaduživati i namjerno ne plaćati račune. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Davorin Mlakar. **Mlakar, Davorin (HDZ)** Kolega Vukšić ma ja se ne slažem s vama. Krivica je na narodu, narod ne vidi kako ima sposobnu, kvalitetnu Vladu pa se vi čudite da ministra Hajdaša-Dončića ne grize savjest. Ma grize ga savjest, ja to vidim svakodnevno kad imam prilike preko medija vidjeti njegove nastupe. On je autor sintagme da će za 5 milijuna eura napraviti koridor kroz Neum i tako povezati jug Hrvatske s ostatkom zemlje. I grize ga savjest i dan danas jer danas priča o Pelješkom mostu kao o najboljem rješenju koje je domislila njegova Vlada. Vlada je izuzetno sposobna. Vlada je skup tih sposobnih ministara, jedini je problem što ni mi ovdje, a ni narod to još nije uspio vidjeti. Poštovani zastupnik Boro Grubišić, replika. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolega Mlakar dobro ste uočili zapravo o, reklo bi se medicinski o uzročno posljedičnoj vezi, ovrha sa stanjem u državi, društvu i upravljanjem ovom državom. Danas postoji 15000 radnika koji ne primaju plaću u firmama koje su u većinskom vlasništvu države. Donijeli smo ih i u kazneno zakonodavstvo uvrstili dakle kaznene odredbe za one koji ne isplaćuju plaće. Tko su ti ljudi? Ministri! Ako je firma u državnom vlasništvu, evo RIZ, Imunološki zavod, HŽ Cargo, GREDELJ, Kaštelanski staklenici pa pogledajte koliko, po 9 mjeseci ljudi ne primaju plaću a rade. Tko je odgovoran, tko je sutra odgovoran za ovrhe koje će nastati jer ljudi nemaju novaca? Oni su u blokadi, ići će ovrha na njihove nekretnine kao najbolji dio onoga što uopće imaju. Pa trebamo podnijeti kaznene prijave protiv onih čije su te firme, države, dakle ministara. A što se tiče gospodina Hajdaša-Dončića i bez grča na licu izrečene izjave da ode 1100 radnika, a Cargo u stečaj pa on godinu dana vodi … /Govornik se ne razumije./… i popušta mu cijelo vrijeme da bi … rekao na kraju neću ja to. Pa o čemu mi pričamo? Pa to je poput onog hoda koji je pušio buniku, jel' onaj vrač iz Slunja jel' tako. Tako se i on ponaša, jednako. Saborskog, pardon. Tu je to blizu jel'. Dakle, imamo mi takve bunikaše i u ovoj Vladi isto. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Davorin Mlakar. **Mlakar, Davorin (HDZ)** Kolega Grubišić pa vi ste sad povezali samo jedan dio problema s ovim građanima koji su nažalost predmetom ovog zakona, a ono drugo što je bilo govora to su one famozne predstečajne nagodbe gdje je, netko je to već govorio, država, ta ista država koja sada predlaže da će razmišljati o tome kako će prodati vaše nekretnine i kako će procijeniti njihovu vrijednost s obzirom na vaša dugovanja recimo za ove usluge koje vam pružaju javna poduzeća istovremeno ta država oprašta dugove, prolongira rokove otplata dugova vrlo interesantnim klijentima da tako kažem državnog proračuna. Nažalost, barem ono što prenose mediji, to su uvijek nekakve tvrtke koje su vrlo dobro upućene u to što će Vlada raditi i uvijek u pravom trenutku uspiju namaknuti novo vrijeme za nepodmirenje svojih obveza ali oni nikad neće biti niti u postupku ovrhe niti uopće u prilici da država protiv njih naplaćuje ono što su oni stvarno dužni platiti. Umjesto toga, umjesto da uzmete 800 ili 900 milijuna kuna dospjelih obveza nekim od tih firmi mi vršimo ovrhu i izmišljamo daljnje mogućnosti od problema s dostavom pa ćemo im pribijati na oglasne ploče do ne znam čega da bi se ovršili nad građanima. Ono što Vlada ne razumije, bez obzira koliko isisala te građane, neće biti dovoljno da izađe iz situacije u kojoj se nalazimo. Poštovani zastupnik Draženko Pandek, replika. **Pandek, Draženko (SDP)** Zahvaljujem. Poštovani kolega, u svojoj raspravi istaknuli ste da je bilo rečeno a kada se odustalo dakle od uvođenja instituta javnih ovršitelja da neće biti daljnjih izmjena ovršnog zakona. Pa ja mislim da i nema daljnjih izmjena u tom smislu. Ove izmjene koje su sad uslijedile smatram da bi uslijedile i da je institut javnih ovršitelja uvede. Ove izmjene imaju svoj smisao bez obzira da li ovrhu vrši javni ovršitelj ili odvjetnik odnosno javni bilježnik. Usmjerene su na poboljšanje dostave dakle na ubrzanje postupka ali i na olakšanje položaja vjerovnika te izmjene bi i ovako i onako napominjem mislim bile nužne i potrebne. Dalje, vaše primjedbe na uvođenje sustava elektroničke dražbe mislim da nisu po mom mišljenju objektivne jer je to objektivno čini mi se dobro rješenje. Osnovno ekonomsko načelo ponude i potražnje nam govori da će određeni predmet ako mu se širi potencijalni krug kupaca biti brže prodan i za bolji cijenu. Upravo se ovim rješenjem omogućuje. Sad svatko tko ima pristup internetu bilo kompjuterom bilo mobilnim telefonom će moć trenutno vidjeti koji je predmet na dražbi i moć će reagirat. Da ne govorimo o tome da će uvjeren sam to rješenje pomoći i suzbijanju špekulacija. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Davorin Mlakar. **Mlakar, Davorin (HDZ)** Odmah ću se ispričati kolega Pandek, nisam vas baš dobro čuo jer ste upalili krivi mikrofon a vaš glas teško dopire do mene a ja inače slabije čujem, ali ako sam vas dobro čuo, vi se zalažete tvrditi da će elektronska dražba biti bolji način za garanciju da će se nekretnine prodavati po stvarnoj tržišnoj vrijednosti. Moja teza je bila i ostajem kod nje, sama činjenica da ćete umjesto javne dražbe za koju znamo da se skupljala jedna manja grupa koja je ako hoćete to tako kolokvijalno trgovala tim nekretninama i smanjivala vrijednost trikovima tog postupka sama činjenica da će to biti u elektronskom obliku ne znači nužno da će garantirati, da će se te nekretnine prodati po stvarnoj vrijednosti osobito zbog činjenice da sada ministarstvo predlaže da tržišnu vrijednost tih nekretnina treba utvrditi FINA. FINA nije tijelo koje je to ikada radilo. FINA nema u svom sastavu stručnjake koji su se tim problemom bavili, možda će zaposlit nove, ja nisam htio širiti temu ali o vrijednosti nekretnine jedino relevantno mišljenje do sada mogli ste dobiti od vještaka, mislim građevinske struke, ispravite me ako griješim. A oni u pravilu nisu bili zaposlenici Financijske agencije. Prema tome to što vi želite obraniti, ovakav prijedlog ja razumijem ali se s vama uopće ne slažem zato mislim da niste trebali tako intervenirati a nisam htio govorit o tome da po nekim podacima će troškovi za ovršenika na ovaj način kako se predlaže biti sve veći a ne sve manji. Hvala lijepa. Sada replike unutar kluba. Poštovani zastupnik Josip Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepa predsjedniče. Kolega Mlakar, vi ste u svojem izlaganju iznijeli podatak da je to 50 tisuća građana više blokirano nego 2012.u prvom mjesecu, kako je danas točno dvije godine ajmo reći u nekakvim odnosima nije 50 tisuća, 90 tisuća a dug je porastao za 10 milijardi. Usprkos tome što se dnevno znači na FINI skidaju novci, neki izlaze iz ovrha, novi, novi ulaze. To je jedan krug u koji se ušlo i sve više građana je siromašnije. To su obitelji i pojedinci koji uopće više ne funkcioniraju. Što je problem? Problem je kad ti ljudi imaju tekući račun, dođu s karticom u dućan, žele kupiti nešto sebi za taj dan, oni saznaju tek na kasi da su blokirani, netransparentnost postupka za ove male ovrhe gdje oni ne znaju da su u postupku kad ih ovrši ili Hrvatske vode ili ne znam neko drugo javno poduzeće ili HT ili neka druga telekomunikacijska kuća. U tome je problem što ljudi to saznaju tek u trenutku kad krenu nešto plaćati. Nemaju nikakve obavijesti, obavijesti dolaze tek naknadno a onda tek ulaze u problem, ulaze u problem jer mu je blokiran tekući račun. Da bi izašli iz toga dva puta vam mora banka odblokirati račun, u minusu ne možete naplatiti ovrhu, vi morate uplatiti novac što banke ne dozvoljavaju i građani su nekada i po čitav mjesec bez prihoda. To njih itekako muči a pogotovo umirovljenike. Nemaju svi umirovljenici pogotovo u ruralnim područjima FINU 50 m od svog stana ili kuće. Njima se uzimaju čitave mirovine u znači kontra zakona jer nisu u stanju otvoriti podračun na FINI i tu država nije napravila nikakve mehanizme da to ispravi. Imamo drugačija postupanja, kada dugujete HEP-u,

Poštovani zastupnik Ante Babić, nova replika unutar kluba. **Babić, Ante (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Kolega Mlakar, govorili ste o 300 tisuća blokiranih računa ali ste rekli dok neki tuguju i plaču drugi od toga rade biznis ili im se kao takav namješta. Mislim da sam vas dobro razumio. Međutim, ekonomski analitičari predviđaju do kraja godine još dodatnih 50 tisuća blokiranih računa. Žao mi je što ovu korelaciju koju ste vi govorili nije čuo gospodin ministar Miljenić pa da reagira na ovo i da vidi zapravo u čemu je uzrok. Ako je jedina reakcija su izmjene i dopune ovoga Ovršnog zakona onda je to loša mjera ove Vlade. Bilo bi možda bolje s obzirom na stanje u državi koje nikad gore do sada, da je možda ova Vlada iskoristila ovo vrijeme umjesto na izmjene i dopune ovog Ovršnog zakona, na određene ekonomske mjere koje bi sigurno popravile gospodarsku priliku u Hvala lijepa. Prozvali ste ministra Orsata Miljenića da reagira. Nema poslovničke mogućnosti reagirati na replike. Naravno. Bilo bi dobro, ali nismo to predvidjeli. Hvala lijepa.

Također, vrlo interesantno da je FINA, tadašnji ZAP koji 2002. nije bio u stanju voditi niti platni promet u ovoj državi, najedanput postao centar svijeta. Najedanput preko FINA-e se odvija sve u ovoj državi, a nitko si ne postavlja pitanje da li ti ljudi su u stanju tamo raditi svoj posao, da li su educirani? Gledajte, oni danas vode predstečajne nagodbe, vode ovo sve skupa. Kad smo već kod prestečajnih nagodbi, dakle s predstečajnim nagodbama se nelikvidnost administrativno u Hrvatskoj smanjila za više od 12 milijardi kuna. tako će vjerojatno i sa kad se ovaj Zakon o ovršnom postupku počne primjenjivati, vjerojatno ćemo isto administrativnim putem smanjiti za nekoliko desetaka tisuća, broj blokiranih građana će vjerojatno netko donesti propis da onaj protiv, da je pokrenuta službena ovrha u FINA-i, da on više nije blokiran. stvaramo jednu totalno krivu sliku, nećemo priznati tamo gdje su se događale greške u proteklim godinama bez obzira za koje političke opcije ili možda na ovaj način nabacujemo tzv. predsjedničku lopticu u tenisu onima koji imaju iskustvo s masovnim ovrhama. Pogledajte samo temeljem tužbi zaposlenika u prosvjeti i u policiji koliko su određeni uredi povukli novaca, naštancajte jednu, dvije, tri tisuće tipskih opomena ili postupaka za pokretanje sudskih sporova, naplatite ovršniku toliko i toliko i nemate šanse da to izgubite. Nažalost danas za parking, za nekakve pristojbe koje morate platiti, u roku, one troškove koje svaki građanin mora Hrvatskoj platiti, imate opomena koliko god hoćete. Očigledno zakoni se rade možda i za neke kojima je nekoliko tisuća predmeta u ladici samo čekaju da naplate tisuću, dvije kuna… **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Davorin Mlakar. Kolega Šuker sad ste otvorili ovu temu koja bi zavrijedila malo dužu raspravu u Saboru, a to su nadležnosti FINA-e. Zašto sam prigovarao ovom rješenju da će FINA utvrđivati tržišnu vrijednost nekretnina? Zato što između ostalog ta FINA rekli ste bavi se predstečajnim nagodbama. Bavi se i jedinstvenim registrom javnih i državnih službenika koji je bio velika tema dok je HDZ bio na vlasti, ali se sada skriva rezultate toga registra kao zmija noge, a na temelju tog registra se uveo jedinstveni sustav za isplatu plaća. Što se tiče državnih i javnih službenika, vidimo kako to dobro ide jer na gotov projekt koji ova Vlada nije htjela priznati da je preuzela, čekalo se 2 godine da pokrenu postupak jedinstvene isplate plaća, ali su uspjeli to odraditi, čini mi se za 54 tisuće ljudi do sada. Svi znamo da plaće uredno kasne u zdravstvu, možda i kao neka druga mjera, ne samo kao problem FINA-e, nego discipliniranja ljudi koji su se borili za svoja zakonom određena prava, ali upravo zbog te svemoguće bojim se da je ovo još jedan dodatni posao koji ona neće dobro niti na vrijeme moći odraditi jer ona jednostavno nema kapacitete za sada da bi taj posao uspješno radila. I zbog svega toga možda bi bolje bilo da je ovo predovršni zakon za građane kao što smo imali predstečajne nagodbe, a ne da na ovaj način rješavamo pitanje dugova. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa kolega Mlakar, nisam dobro zapamtio koliko ste ustvrdili koja je ovo promjena Ovršnog zakona po redu, treća, četvrta, peta ili šesnaesta. Da li svaki treći ili drugi mjesec se mijenja Ovršni zakon prilagođujući ga bilo kome i čemu. U ovom vidimo da sigurno nikakvih poboljšanja bitnih nema i da se neće dogoditi ništa spektakularno s obzirom da će se fiktivno smanjiti broj urednih dostava koje stranke uopće neće znati da ili moći reagirati. Poznavajući informatičku pismenost u Hrvata, možemo reći da ih 850 tisuća koristi e-poštu, da ih oko 57 tisuća ima priključak na internet, ali po tome bi trebali svi ti cijele dane surfati, gledati komu je stigla pošta na internet, ali je li moguće da se novi biznis otvori sa traženjem i kupovanjem nekretnina na e-oglasu, vjerojatno koje će procijeniti nekompetentni ili nestručni ljudi, a možda i sami ti zaposlenici FINA-e će biti kupci, nakupci ili … /Govornik se ne razumije./ … sa tim nekretninama koje će biti ovršene. Pitanje je stvarno po čemu će to FINA biti ta koja će ocjenjivati vrijednost nekretnina s obzirom da nema nikakvi uvid u naplatu naplatu poreza koji se nekretnine prodaju. Porezna uprava to ima, ima prosječne cijene u određenim predjelima naše Republike, u Dalmaciji veće, u Slavoniji znatno manje, u Zagrebu tako nešto srednje pa imaju nekakvi okvir po kojem mogu dati procjenu vrijednosti nekretnine s obzirom na godište, veličinu, itd. Mislim da ove učestale promjene Ovršnog zakona su trebale biti zamijenjene uredima ovrhovoditelja i tako smanjiti pritisak i na sudove, a jednako tako i onemogućiti samo pojedinim odvjetničkim kućama da vrše ovakve ovršne predmete. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Davorin Mlakar. **Mlakar, Davorin (HDZ)** Kolega Đakić ne slažem se s vama, reći ću zašto. Nije bitno, nije bilo 16 izmjena Ovršnog zakona, bitna je samo jedna i to ona kada je ova Vlada stupila na scenu, a to je da zbrišu mogućnost da postoji služba javnih ovršitelja jer nekome to izuzetno nije odgovaralo. Čak je Vlada išla tako daleko da je bila spremna nadoknaditi štetu koju je počinila osobama koje su dobile status javnih ovršitelja upravo zato jer im nije željela prepustiti dio poslova koji su očito lukrativni poslovi za stanovitu grupu ljudi vrlo zanimljivi pa je onda bilo bolje riješiti ovrhe na ovaj način. Stekli su se poslovnički uvjeti da u ime predlagateljice se javi ministar pravosuđa poštovani Orsat Miljenić. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Čisto prvo dvije tehničke stvari, ovo je prva izmjena Ovršnog zakona, a drugo, Zakon o provedbi je sljedeća dnevna točka znači ide poslije ovoga. Dakle ne znam od kuda je podatak da tog zakona nema jer on je vam sada tu je u dnevnom redu. Dakle to je čisto tehnički, ako iznosimo činjenice bar da provjerimo što je u dnevnom redu. Druga stvar, što se tiče nekakvih uopće navoda o represiji koju sam shvatio, povećanju represije, pogledajte zakone koji su donošeni ajmo reći 2010.uopće nije bilo mogućnosti zamjene sredstva, mi je sada uvodimo. Vi kažete ona je restriktivna ali sada je po prvi puta možete zamijeniti. Zašto niste uveli 2010.liberalnu zamjenu sredstava? Mi je sada prvi put uvodimo, vi je niste uopće dali. Dakle ja ne razumijem zašto nešto što liberalizira i olakšava položaj dužnika mi sada proglašavamo represijom. Pogledajte što je pisalo u tekstu zakona. Govorimo tko procjenjuje, a ako ste pogledali tekst zakona koji je isto onda donesen procjenjuje sud po svojoj slobodnoj procjeni i utvrđuje vrijednost nekretnine, ne sudski vještak. Sud ga može koristiti, ne mora, to vam je odredba zakona. dakle pogledajmo to pa onda možemo govoriti o rješenjima kako će i što će FINA raditi. Govorimo o FINA-i, pa kada je FINA uvedena kao agencija za ovrhu? Kada je ona počela postupati po računima? Počela je postupati puno prije dolaska ove Vlade. Mi kroz čitav niz instituta ovdje upravo olakšavamo građanima, ali olakšavamo u sustavu koji nismo mi uspostavili. To je sustav uspostavljen puno prije nas, tada ste isti vi govorili da je FINA idealna, da to može raditi, da će raditi. Ja se s tim slažem da može raditi, ali ja ne znam zašto se sada osporava nešto što je uvedeno prije ove Vlade. Dakle sustav ovrhe po računima preko FINA-e je uveden puno prije nas i on dobro radi i ja se slažem i ja ne znam zašto sada kada mi uvodimo neke elemente tu koji utječu na to nas se proziva da smo mi uveli taj sustav, nismo ga uveli. Ali glupo je i ja ne znam ja neću nikada govoriti što je bilo prije i to jednostavno ovdje se počelo o tome govoriti zato što idemo reći, tko je uveo sustav naplate po Mi ga sada relaksiramo kroz čitav niz mehanizama. Ako je nešto s njima mislite da nije dobro apsolutno ja sam uvijek za raspravu i znate da ćemo uvažiti. Ovo što smo govorili tko će procjenjivati, naš je prijedlog FINA. Vi ćete vidjeti treći zakon iz našeg paketa koji je ovdje on predviđa ako Zakon o izvlaštenju da se da se posebnom uredbom konačno utvrdi metodologija za procjenu vrijednosti svih nekretnina i to će se primjenjivati ovdje. Dakle konačno u svim postupcima koji će se voditi po prvi put u Hrvatskoj ćemo imati jedinstvenu metodologiju. Da, to će donijeti. FINA je samo agent. Ona ako nema certifikat i ovlaštenje ona neće to provoditi ili će angažirati onog koji treba ili će imati certificirane djelatnike. Mi smo zakon radili s njima i oni kažu da ga mogu provesti ovakav kakav je ovdje zamišljen. Dakle to su nekakve stvari koje smo predvidjeli ali kažem mi sada govorimo kao da mi uvodimo represiju ovim zakonom. Pa to su mehanizmi koji su uvedeni puno prije nas, mi ih ovdje relaksiramo upravo suprotno. Dakle to je ono što je izokretanje teze. Javna dražba, pa logika je stvari ako se troje ljudi dogovore kako će sudjelovati i poznaju se, da je to puno vjerojatnije da će oštetiti onog četvrtog nego ako vi uopće ne znate tko je i za koji iznos licitirao. Pa logično je da će tu onaj tko stvarno hoće kupiti davati stvarnu vrijednost, neće biti dogovora. Mislim to pokazuje svaka dražba te vrste, to nismo ponovno mi izmislili. To je jedan institut koji postoji i koji kada se god može koristiti ga treba koristiti. Dakle ovdje je čitav niz instituta koji relaksiraju ono što postoji sada zato što smo svjesni socijalnog trenutka u kojem živimo i vidjeli smo što treba promijeniti. Govorili smo o izuzećima ovrhe, mi smo ovdje predvidjeli ovo što smo rekli darove za djecu, putne troškove itd., o svemu drugome smo razgovarali, procijenili smo da je ovo ono što je tehnički moguće u ovom trenutku i između dva čitanja ako se bude moglo proširiti apsolutno smo za to i to je nešto iza čega stojimo. Ali sada postavljati stvari kao da se ovim nešto uvodi. Fiducija, pa ako govorimo pa zašto niste fiduciju relaksirali prije pet godina? Mi prvi puta ovdje uvodimo fiduciju da može birati dužnik, dakle idemo u interes dužniku da li on može izabrati da li će ostaviti nekretninu ili ne. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Imamo prijavljenih replika, poštovani zastupnik Josip Borić replika. **Borić, Poštovani ministre, činjenica jest da nas se ovih dana bombardira određenim pričama o energetskim certifikatima, govorimo o kupoprodaji između nekretnina, znači fizičke, građanske osobe građani, pravne osobe, znači nema oglašavanja, nema stavljanja u promet nekretnina koje nemaju energetski certifikat. Moje vam je pitanje jednostavno, smije li se ovršiti nekretnina koja nema energetski certifikat jer je i to određeni postupak kupoprodaje? Da li je država sebi dala prava koja ne daje fizičkim osobama ili građanima? Jeste li to predvidjeli u zakonu i što ti građani mogu očekivati? Hoće li im netko uzeti stan u ovrsi zato jer nemaju energetski certifikat?

koji mogu biti predmet ovrhe. Ja ne mogu prihvatiti prijedlog, ako je to prijedlog stavite ga, znači da što, nekretnine koje nemaju energetski certifikat se ne mogu ovršavati? Ako je to prijedlog dajte ga stavite. Ali mislim ja vam odmah kažem da on ne može proći. Hvala lijepa, imamo po Poslovniku sve mogućnosti, nemojte iz klupa, molim vas lijepo. Poštovani zastupnik Davorin Mlakar. Replika. Poštovani gospodine ministre, dajte se i vi malo relaksirajte, vi se stalno nečemu čudite. Mi govorimo o vašem zakonu koji je danas u dnevnom redu, vi time replicirate nama što vi niste prije 5 godina ili ne znam koliko godina učinili sljedeće. Ja ću vas podsjetiti a rekao sam to u svom uvodnom izlaganju, stupanjem na dužnost ove Vlade, jedna od prvih mjera koju ste proveli bilo je ukidanje zakona o javnim ovršiteljima. Otuda počinje priča. Ne od FINA-e danas i tko će procjenjivati vrijednost nekretnina i vaša hvale vrijedna uloga da nas ispravljate da li će sud ili vještaci donositi odluku od vrijednosti nekretnina. Volio bih vidjeti i. I volio bih da me uputite u to koliko puta je sudac donio različitu odluku o tome što bi vještačenjem ili nadvještačenjem utvrdili građevinski vještaci ali to je potpuno druga tema. Moja intervencija je išla za tim da ste vi druga i drugačija vlast. Zašto vam je potrebno da se vraćate na priču što vi niste prije 5 godina radili. Prije 5 godina ili točnije prije 3 mi smo predložili da se ovrhom bave posebno ustrojeni ako hoćete sustav javnih ovršitelja, ali nekome u ovoj Vladi to nije odgovaralo. Da li je iskustvo u Vladi, ljudi koji su se bavili ovrhama bilo do te mjere značajno da niste u taj posao upustili javne ovršitelje to ostaje pitanje na koje nismo dobili odgovor od ove Vlade ali vjerojatno će vrijeme i statistika tko se tim poslom bolje i unosnije bavio. Hvala lijepa. Nova replika poštovanog zastupnika Ivana Šukera. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa gledajte logično da se FINA bavi financijskim poslovima. Mislim da tu ništa nije sporno i oko blokada i svega. Međutim, vi ste ovdje načeli jednu vrlo interesantnu temu a to je da je zbog standarda hrvatskih građana, zbog velikog broja nezaposlenih, nažalost napravljen jedan vrlo uski krug ljudi koji će sudjelovati na ovim javnim dražbama, vrlo uski krug ljudi koji ima novaca koji će moći kupovati. I možda je tu bio problem javnih ovršitelja jer na ovakav način se naprosto usmjeravaju neke stvari. Ne možete mi reći da sustavno nisu postojale javne dražbe, postojale su, isto na određen način. Međutim, kažem, to je vaše pravo na mišljenje da branite određene teze ali definitivno FINA će morati ustrojiti jednu potpuno novu službu, to znači potpuno novi trošak i taj novi trošak mora netko platiti. A mi cijelo vrijeme govorimo da pojeftinjavamo državu. Ako se neke stvari više neće plaćati ovdje nego će se plaćati negdje drugdje a to ćemo tretirati kao nešto tržišno, u konačnici građana boli briga kome će platiti. Njemu je potpuno svejedno hoće to platiti državi, hoće platiti Janku, Marku, FINA-i, INA-i, ovome, onome, on to mora platiti. I njemu je u interesu da kada mu netko ovrši ono njegovo sirotinje što ima, jer na žalost samo u većini slučajeva se i sirotinji to radi, jer onaj koji ima njemu je svejedno hoće mu od pet kuća uzeti jednu ili neće, njemu baš nije svejedno da li će mu netko za tu ovrhu naplatiti 10, 5 ili 3. Dakle, to je ključna stvar koliko će ta ovrha u konačnici koštati. A u ovom prijedlogu zakona vi tu nemate niti jednom riječju spomenuto. Dakle FINA ima ljude educirane za određene postupke. Nije svejedno neku kuću koja vrijedi 300, 400 tisuća eura hoće li netko procijeniti 20 ili 30% skuplje jer sutra može netko pokrenuti postupak protiv onoga koji provodi ovrhu da je nerealno procijenio i podilazio svakome tko se natjecao. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Nova replika, poštovanog zastupnika Branka Vukšića. Uvaženi ministre, vi ste rekli da se neće ovršiti ono što se može sada zaštiti. To znači zbog tehničkih mogućnosti. Međutim, kako se može ovršiti naknada troškova prijevoza na posao s posla? Čovjek ne može putovati na posao, vi njemu znači uskraćujete mogućnost da putuje na posao, terenski dodatak potpore zbog invalidnosti radnika. Pa onda potpore u slučaju smrti člana uže obitelji, ne može ga pokopati. Mislim ne postoje tehničke mogućnosti onda mi to nećemo raditi. Mislim to je neshvatljivo ljudima, to su živi ljudi, to nisu strojevi, to nisu kompjuteri, pa vi u kompjuter kažete, to je nepoznato, ne može kompjuter to naći. I drugo što je pohvalno je to da nije se jednom ovršilo krive ljude, ovaj zakon ovo prepoznaje. Ja ću ispričati jednu anegdotu, vrlo kratka, mene su u 6 sati policajci digli iz kreveta i vozili na sud a nisam znao zašto me voze na sud. u 10 sati je bila rasprava, ušao sam u sudnicu i kaže gospođa zašto vi ne uzdržavate ovu gospođu. Ja se okrenem, kaže gospođa to nije moj sin. Ima isto ime i prezime. isto ime i prezime. Ja sam traume doživio u tih 4 sata mi je svašta prošlo kroz glavu, međutim, bio sam novinar pa je već Novinarsko društvo reagiralo. A kada se ovrši nekome, pa taman mala svota, penzioneru zato što ima slučajno isto ime i prezime a nije dužan i to je sasvim sigurno pohvalno. Ali ovo što ćemo mi laburisti dati kao amandman sasvim sigurno da ne može biti izlika da kažete kompjuter ne prepoznaje i sada ćemo mi ovršiti potporu u slučaju smrti člana uže obitelji što je sjelo na račun ili neku drugu ili naknada za troškove. Mislim da je to apsurdno. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku, poštovani ministar Orsat Miljenić. **Miljenić, Orsat** razmotrit ćemo taj amandman i prijedlog. Kao što vidite, mi ovdje jesmo proširili krug onog što se neće moći ovršit. Ovdje je osnovni problem što poslodavci često upravo te iznose uplaćuju kao jedinstven iznos i nema razlikovanja što je ona plaća koja se može, što ne. Dakle stavite amandman, ako bude moguće apsolutno. Zahvaljujem. U ime Kluba Hrvatskih laburista Nansi Tireli. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovani ministre sa suradnicom, kolegice i kolege. Evo ja osobno pozdravljam svaki pomak, dobar pomak koji ide k tome da se građanima olakša u ovim teškim situacijama, pogotovo kada se radi o ovrhama. Krenut ću upravo od ovuda, dakle vezano za materijalne troškove. Da ne bi bilo uvijek da samo kritiziramo, da nemamo prijedloga, dakle situacija je sljedeća. Ne priznaju se materijalni troškovi, upravo veliki broj tih materijalnih troškova i o njima ovisi ovih 300 000 građana koji imaju svoje blokirane žiroračune. I sad nam se događa situacija da radnik dobije naknadu za prijevoz s posla i na posao, ali mu se ta naknada ovrši zato što sistem u FINA-i ne prepoznaje takve uplate. S druge strane, smiješno je uopće reći da FINA nešto ne prepoznaje kada joj svakoga dana stavljamo sve veći i veći broj obaveza od predstečajnih nagodbi pa sada evo do procjene nekretnina i tome slično, što samo znači da je FINA itekako sposobna u svakom trenutku napravit vrlo dobar sofisticirani softver gdje će nešto odradit ukoliko to želi. Dakle ovakva izlika da se materijalne troškove između ostalih i … što je sada rekao kolega Vukšić, a građani odnosno radnici upozoravaju da u najveću stavku, najvažniju stavku koja se njih tiče jesu upravo isplaćeni troškovi s osnove odlaska na posao i s posla i terenski dodatak koji oni dobivaju jer dakle to jeste onaj novac koji građanin mora u toku mjeseca uložit da bi uopće zaradio plaću, a onda kada kada taj mjesec prođe dakle on je u biti u još većem minusu, uz to što ima i ovrhu na tekućem računu. Evo ministre drago mi je da je ovo prvo čitanje pa ću vam sad predložit do drugog čitanja da porazgovarate malo s Ministarstvom financija, s obzirom da su svi sa 1.1. obveznici podnošenja JOP obrasca, a JOP obrazac kao takav itekako za potrebe Porezne uprave prepoznaje po kojoj osnovi je bilo tko dobio bilo kakvu naknadu. Pa onda tamo imate analitiku svih mogućih uplata jer Porezna uprava s obzirom da želi utvrđivati srazmjer porijekla imovine i imovine želi vidjet po kojoj osnovi je netko tu imovinu stekao. Dakle, tamo točno imate navedeno za svaku kunu koju je netko dobio za šta ju je dobio, da li ju je dobio za dječji doplatak, da li ju je dobio za putni trošak, da li ju je dobio za regres kao godišnji odbor, dakle da se u ovom dijelu dogovorite s Ministarstvom financija i uopće ne vidim nekakvih zapreka da se taj softver iskoristi i u ovom dijelu FINA-e pa da se povežu i da FINA može taj dio prepoznati, da se taj dio ne ovršuje. Izuzetno je važno i to pozdravljam da ovršenik bude obaviješten da je u postupku ovrhe zato što se dosad uistinu događalo raznoraznih situacija, a građani su bili pa gotovo nemoćni da nešto riješe riješe u svoju korist. Novac se sa tekućih računa uzimao, naplaćivao, prolazilo je jako puno vremena, građani su bili neobaviješteni na koji način, kome i kako se obratit da bi taj novac mogli povratit, a nitko uostalom za te dane kada i to je novac negdje putovao ili neovlašteno ovršen nije odgovarao, tako da su građani dakle i na toj strani bili oštećeni. Ono što bih predložila do drugog čitanja ministre je sljedeće. Imamo sada situaciju, odnosno mislim da je još uvijek aktualna, dakle javni bilježnici su dobili određeni posao za velike kuće i oni su slali ovrhe na račune koji su već odavno bili u zastarama i ti računi su se isto tako ovršili, građani nisu bili o tome obaviješteni, novac je negdje otišao dok sam ja dokazao da je to stari račun ili ili da je nevažeći. Dakle, bilo je jako puno problema pa predlažem da do drugog čitanja iznađete negdje mogućnost da suci, odnosno javni bilježnici budu u obveznici prije nego što daju, s obzirom da moraju imat vjerodostojnu ispravu a to je u ovom slučaju faktura na temelju koje pokreću ovrhu, da prije nego što tu ovrhu daju u sam ovršni postupak daju u samu proceduru, sami ocijene da li je ta faktura u zastari ili nije i da li je faktura 2014. godine došla, a ima na sebi kao dokazni dokument datum koji je kao takav, kao osnova za plaćanje već u zastari. I mislim da bismo tu isto tako riješili veliki broj ovakvih situacija. Mi nažalost gledamo dosta sve u segmentima pa u jednom trenutku raspravljamo o stečaju i o predstečajevima, s druge strane evo raspravljamo o građanima odnosno ovrha. Još jedanput povlačim koliko bi bilo izuzetno važno ozbiljno razmislit o zakonu o osobnom bankrotu da se taj zakon čim prije donese, da i građanin ima pravo na neki način po istim pravilima igre otpisati, odnosno dobit mogućnost da mu se otpišu nekakva dugovanja kako bi taj građanin u nekakvom postupku mogao, dakle svoje obveze u nekakvom reprogramu lakše podmiriti što sada na žalost nije slučaj. Mi imamo situaciju da Porezna uprava itekako ovršuje građane za 1000, 2000 kuna, a s druge strane ta ista Porezna uprava oprašta 24, 27 ili već koliko milijuna kuna pravnim subjektima. O predstečajnim nagodbama sada nećemo govoriti jer nemamo dovoljno vremena U posjetu Odboru za poljoprivredu Hrvatskog sabora došlo je izaslanstvo Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i ruralne poslove Velike nacionalne Skupštine Republike Turske. U sklopu obilaska zgrade Hrvatskog sabora doći će i na diplomatsku galeriju, naravno već su prispjeli te vas ljubazno molim da ih pozdravimo ispred Hrvatskog sabora.

jedne izuzetno ružne i teške situacije koja se u Hrvatskoj dešava, a vezano je za kredite od Raiffeisen štedno-kreditnih štedno-kreditnih zadruga, odnosno više od 20000 ljudi koji su korisnici tih kredita. I mi trenutno jednostavno nemamo modela nikakvog u zakonu da se na neki način te ovrhe zaustave i da se tim ljudima ne uzimaju izuzetno vrijedne nekretnine upravo na način o kom smo danas u nekoliko navrata već govorili, da se tek kuće na samoj obali prodaju uistinu u bescijenje ne samo na obali nego na žalost sad smo već svjedoci da se prodavaju kuće i u drugim područjima Hrvatske. I predlažemo da do drugog čitanja evo stavimo negdje u ovaj zakon da ako sudac ima saznanje da se ovrhovoditelj uvodi kazneni postupak u kojem se odlučuje o valjanosti ovršne ili vjerodostojne isprave na temelju koje se donosi to rješenje o ovrsi da se ovršni postupak mora obustaviti do donošenja presude kaznenog postupka koji se mora riješiti kao prethodno pitanje. Dakle, to bi nam bilo izuzetno važno. Ja sam sad spomenula slučaj Raiffeisen štednih zadruga, međutim takvih slučajeva ima dosta. I na taj način ukoliko takve situacije ne spriječimo jer ne radi se samo o pojedinim slučajevima. Dakle, imamo situaciju nekakvog masovnog događaja izuzetno velikih razmjera. I ukoliko ne iznađemo način da ovo sada spriječimo dok još to nije u onom punom zamahu imat ćemo dodatnih problema jer u jeste postupak i na Hrvatskom državnom odvjetništvu i na Austrijskom državnom odvjetništvu u međuvremenu će fizičke osobe te nekretnine kupiti. Ako taj postupak u konačnici bude donesen bude donesen u korist građana koji jesu bili oštećenici, dakle imamo u jednom trenutku sada pitanje kako oni koji su tu nekretninu kupili po izuzetno povoljnoj cijeni, a ovi su kao dužnici koji su išli u postupak tu nekretninu izgubili a kazneno krivična prijava je u njihovu korist. Što će se onda događati tako da bimo o tome trebali voditi računa. na način, dakle kad imamo slučaj jednog ovrhovoditelja dat ćemo jedan prijedlog da ovršenik može izabrati u postupcima u kojima postoji samo jedan ovrhovoditelj i to na ročištu na kojem je sud rješenjem utvrdio vrijednost nekretnine predati tu nekretninu u vlasništvo ovrhovoditelju umjesto provođenja postupka prodaje nekretnine preko agencije. da s obzirom na, da će se sve to prodavati preko agencije i upitni su nam ovi iznosi postignutih vrijednosti sad smo u situaciji da se nekretnina ovršuje, a da je dužnik još uvijek toj istoj banci dužan. Dakle, mi moramo tom dužniku na neki način dati mogućnost da on kaže evo ja dalje više tu nekretninu koju sam založio ne želim, dajem je banci koja je ionako na tu nekretninu stavila hipoteku. Po kojoj će je cijeni banka prodati i koju će cijenu banka za tu nekretninu uspjet dobit to je sad evo njezina sposobnost, ali na taj način tog dužnika dužnika stavljamo u jedan da tako kažem isti položaj kao i banku. Jer ukoliko to ne napravimo onda ga i dalje držimo u dužničkom ropstvu, jer su tražbine i krediti toliko narasli da su to izuzetno veliki troškovi koje on više ni sa tom jednom nekretninom koju je hipotekarno založio ne može pokriti. Dakle, ukoliko nam je namjera da ovim izmjenama Ovršnog zakona uistinu pomognemo građanima evo to su samo neki od primjera gdje mislim da bi se do drugog čitanja trebalo ih uzeti u obzir, da bi se o njima ozbiljno trebalo razmisliti i da izmjenama do drugog čitanja uistinu opravdamo to što govorimo da ovo što radimo, radimo zbog toga da ubrzamo ovršni postupak, da budemo svjedoci toga da je taj ovršan postupak sada legalniji, da svatko može pod jednakim pravilima u njemu učestvovati i da ove izmjene napravimo kako bismo uistinu zaštitili više od 300 tisuća hrvatskih građana, a s obzirom evo na situaciju koju imamo možemo ih vrlo vrlo brzo barem još 1100 od HŽ-a koji će dobiti otkaz itd. Tako da ove izmjene treba napraviti čim prije i u jedinom pravcu a to je da konačno i građani barem na neki način budu zaštićeni od svoje države na isti način kako su to zaštićeni određeni interesni pojedinci. Hvala lijepa. Hvala i vama. Prelazimo na replike. Ante Kulušić, izvolite. i apsolutno se slažem s vama, raspravljamo i o stečajevima, predstečajevima i o tome kako bi bilo dobro da se i tim običnim građanima da mogućnost da reprogramom plate nešto što su dužni u više rata ili kako kaže ministar da i njih relaksiramo, da ih bar relaksiramo na način kao što je u predstečajnoj nagodbi kako je stotine da ne kažem tisuće firmi relaksiralo hrvatski proračun. Bilo bi dobro znati koje su firme u 2010., 2011. poslovale pozitivno i gle čuda u 2012. stvorili tolike obaveze prema državi da im država to mora oprostiti. Bilo bi dobro saznati i znati taj spisak. Ili će sad ministar Dončić, kako ste kazali, relaksirat 1100 radnika HŽ Cargo-a a onda će im ovim Ovršnim zakonom sjest na ono sve što imaju tako da su ostali bez brige. A taj isti ministar je, znamo svi, promijenio dvije uprave koje su dovele HŽ Cargo u stečaj, nije ni prije bio u bajnoj situaciji ali nitko ni za što ne odgovara. Uglavnom izgleda da je ovo jedan relaksirajući zakon gdje će se nažalost relaksirat jer 1100 novih nezaposlenih očito nije ništa u odnosu nažalost na preko 70 tisuća novih nezaposlenih u ove zadnje dvije godine. Hvala Da, ono za što se ja uvijek zalažem jeste stvarno to da ne gledamo problem samo u jednom segmentu nego ako nam je problem nelikvidnost onda moramo svi biti svjesni toga da se ta nelikvidnost odnosi isto i na pravne subjekte, ali isto tako i na građane. o nezaposlenosti i padu gospodarstva onda znamo da se to odnosi i na građane. Dakle, i ukoliko donosimo određena pravila igre da tako kažem i olakšice za za poduzetnike, gospodarstvenike odnosno pravne subjekte izuzetno je važno da i te građane koji su radnici u tim pravnim subjektima tretiramo na isti način i da i njima iznađemo iznađemo nekakvu mogućnost recimo evo reprograma duga. Mi imamo situaciju da je recimo jedan hipotekarni kredit u jednoj banci koja posluje u Hrvatskoj gdje je ostao ostatak duga 11 tisuća kuna za otplatu, dakle banka ga ne želi reprogramirati zato što nije za banku problem iznos od 11 tisuća kuna nego su joj problem 230 i nešto dana koliko taj kredit nije plaćen. Dakle, o tom reprogramu pričamo da se dakle građanima mora dati nekakva mogućnost da sa dokazima da su se u međuvremenu zaposlili da li na određeno, da li kako, damo mogućnost da mogu ići u taj nazovimo nekakav reprogram pogotovo za manje iznose. A što se tiče HŽ-a ne radi se dakle samo nažalost o tih 1100 radnika, radi se o 3500 radnika. Ako to pomnožimo najmanje puta 3 člana obitelji onda evo vidimo da imamo u RH na pomolu još jednu da tako kažem socijalnu katastrofu o kojoj bez imalo grižnje savjesti tako

Međutim, mi smo već postavili ministru pravosuđa pitanje i on nam je uputio odgovor, često ja vjerujem da ministri ni ne vide što se sve piše u tim odgovorima, i u odgovoru kaže da FINA ne raspolaže tehničkim mogućnostima raspoznavanja. Mislim, ali to vam je ministre varaju vas. Prije svega postoji JOP, postoji onaj jedinstveni obrazac za plaće gdje su taksativno navedene sve ovo što mi dajemo znači taksativno napraviti taj, ja ću vam dati nekog 10-godišnjaka da im program napravi. To klinac razvali odmah u kompjutoru i oni imaju program. Prema tome, to je bahatost. To je bahatost FINA-e koja, netko je pitao jel vi to raspolažete? Ne raspolažemo. I onda mi sad radnicima ćemo oduzimati to što se ne smije oduzimati. Zašto? Zato što im se, ne zato što bi štitili njih da oni ne plaćaju nego zbog toga što ne mogu obavljati svoj posao. Zato što ne mogu zakopati mrtvog člana obitelji jer ste im uzeli onu naknadu za pogreb. Zato što nešto ne prepoznaje. Pa učinimo da prepoznaje. I ovo što ste kolegice Tireli govorili o nekretninama koje vrijede manje nego što je u tom trenutku kredit. oni koji su uzimali kredite u francima i sad otplaćuju negdje kredit 7, 8, 9 godina oni su više banci dužni nego što su bili dužni na početku. Sasvim sigurno da je to dobro u zakonu, trebali bi dobiti neko obeštećenje. Oni će ostati bez stana mada su 10 godina otplaćivali taj kredit i ostat će i bez kredita i bez stana itd. I tu treba vidjeti da li se mogu još koji postupci voditi protiv banaka i što je "FRANAK" već zapravo započeo da prestanu lihvariti građane Hrvatske. **Leko, Josip (SDP)** Hvala. Hvala lijepa. Pa kolegice Tireli, vi ste u svojoj raspravi spomenuli kredite Raiffeisen štednog kreditnog ureda. To je problem koji muči tisuće ljudi na otocima i priobalju. Ja sam o tome prije dva mjeseca pitao što država, izvršna vlast radi po tome, on mi je odgovorio svi su pod istragom. To svi mi ne znamo tko je. Da li je pod istragom banka koja nije smjela raditi sa građanima jer nema licencu. Da li su pod istragom oni koji su bili spona između korisnika koji su uzimali kredite, koji ih možda nisu smjeli uzimati ili su pod istragom zaista svi ti ljudi, jer znamo da ovih dana svi uredno u grupama daju iskaze USKOK-u jer ih muči ono što im se dešava a dešava im se da su otplatili kredit a netko im je ovršio nekretninu po njihovim tvrdnjama. Dešava im se to što je možda nečuveno u državi, da su dali svoju kuću dragovoljno na hipoteku a da im je sud upisao hipoteku na cjelokupnu imovinu, na cijeli zk uložak, kako je to moguće? I što izvršna vlast radi po tom pitanju da ih zaštiti? Ona ne želi odgovoriti tim ljudima. Bili su prisiljeni da se organiziraju u grupu koja se zove udarno i koja pokušava sama istjerati kako se ono kaže na čistac sve te stvari koje su se događale. Radi se o desecima milijuna eura koji su prenošeni u gotovini preko granica ali nitko o tome očito ništa nije znao ili su svi sve znali ali su šutjeli. To je ono što ih muči. A ne znamo da li ćemo dobiti odgovor na to pitanje, kao što ne znamo ni odgovor na ovo pitanje. Da li nas ovi tzv. mrak certifikati energetske učinkovitosti sprječavaju u postupcima kupoprodaje nekretnina putem ovrhe ili nas ne sprečavaju. Jer ako nešto vrijedi za državu treba vrijediti i za građane. Ne može država za sebe imati jedna pravila a za građane druga. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Evo kolega Borić, ja sam isto tako postavila ministrima pitanje vezano za te Raiffeisen štedne zadruge i ministar Linić mi je odgovorio isto tako da su svi koji su na spisku pod istragom zato što sam ja jedan poduži spisak i odvjetnika i posrednika i javnih bilježnika stavila unutra i onih koji na kraju krajeva jesu kupovali nekretnine u ovršnim postupcima za smiješne iznose. Međutim ono što mene osobno zabrinjava jeste to što mi je ministar u tom odgovoru odgovorio da će porezna uprava utvrditi srazmjer prijavljenih primitaka tih građana i njihove imovine i da će ukoliko se utvrdi ne srazmjer obračunati im porez na dohodak. To znači da evo država u ovom trenutku odnosno Ministarstvo financija legalizira da tako kažem kriminal koji je očit jer ja nemam druge riječi s obzirom da isto tako državno odvjetništvo vodi postupak i sami ste rekli da ljudi sve više i više podnose kaznene prijave USKOK-u pojedinačne prijave, prijave preko udruga i na bilo koji način za koji misle da će im pomoći u ovome i ja stvarno sad još jedanput koristim priliku i apeliram na sve one koji jesu u izvršnoj vlasti, koji mogu utjecati na to da se tim građanima da bilo kakav odgovor od njih samih a ne da mi budemo glasnogovornici nego smatram da tih više od 20 tisuća građana RH koji jesu u tom problemu uistinu zaslužuju da od nadležnih institucija čuju vrlo kratko što se radi, u kojoj je nešto fazi i što oni uopće mogu očekivati. **Pandek, Draženko (SDP)** Zahvaljujem. Poštovana kolegice, vi ste u svom izlaganju dali jedan prijedlog, dakle koji koliko sam shvatio u suštini se odnosi na to da bi sud trebao paziti po službenoj dužnosti sada na stupanje zastare. Moram napomenuti da neka rješenja u ovom zakonu kao što je rješenje o tome da 60 dana sada sredstva stoje na prijelaznom računu prije nego što se isplate ovrhovoditelju predstavljaju zaštitu ovršenika ovršenika da njegova sredstva ne odu prije nego što on ima mogućnosti ako sam dobro shvatio dati prigovor zastare odnosno uložiti i prigovor i žalbu što već vaš prijedlog velim ne znam koliko ste ga pažljivo se konzultirali s pravnicima bi značio donekle redefiniranje potpunog pojma zastare. Kod zastare naime dugovanje i dalje postoji, samo prestaje pravo ovrhovoditelja odnosno vjerovnika da i sudskim putem naplati to dugovanje. Ovako vaš prijedlog bi značio potpuno redefiniranje tog pojma izmjene u Zakonu o obveznim odnosima mislim da čak ni u nekim nama bliskim pravnim sustavima takvo rješenje uopće ne postoji. Značio bi ubiti potpuno ukidanje obveze s tim da bi dodatno i dao dodatni posao sudovima i dodatne obveze sudovima da sad pazite po službenim dužnostima na neke stvari koje su nekad se čine jednostavne ali mogu biti i dosta komplicirane. A velim i u ovom rješenju postoje čini koja su upravo spremna na to da spriječe da netko uzme novce i da ih potroši a da prigovor ovršenik nije mogao dati kojim bi to spriječio. Hvala. **Batinić, Milorad Da, mi sada imamo taj rok 60 dana ali ja si sad postavljam pitanje ne znam neka starija osoba sa svojih 60 ili 70 godina koja živi negdje u selu jer nažalost ne žive svi u Zagrebu, ne žive svi u velikim gradovima. Nemaju svi velike škole, nemaju svi mladu djecu koja mogu utjecati, imaju Internet i mogu vidjeti što se dešava i onda dobije doma ovrhu odnosno odnosno dobije mirovinu koja joj iznosi tisuću i nešto kuna i ona od te mirovine ne dobije ništa zato što joj je HT preko nekog javnog bilježnika ovršio iznos koji je bio ili faktura koja je bila prije 9 ili 10 godina, bez da je ona na svoju adresu ništa dobila i bez da je ona imala ikakva saznanja da će se ta ovrha dogoditi. O tome ja sada razmišljam, sad samo mislim tehnički kako će taj netko u 60 dana moć odreagirati i dati evo, reći to nije točno i to je sad već u zastari i koliko ljudi uopće zna na što se zastara odnosi i koliko je rok zastare za određenu obvezu po osnovi računa i plaćanja. Dakle, to su sad te neke situacije, nažalost zašto sam spomenula? Zato što to nije izolirani slučaj, zato što su to bile masovne situacije, zato što su ljudi masovno plaćali i HTV-u račune koji su već odavno bili u zastarama i T-COM-u račune koji su bili u zastarama i ne preko suda, bili su u pitanju javni bilježnici koji su dakle kao takvi. Da to postane pravovaljano jer je javni bilježnik poslao opomenu odnosno poslao dopis koji ja nisam primila, upravo to je na tragu toga da se sad mora naći osoba i isporučiti mu, dakle rješavamo stvari, ali evo da stvarno problem sagledamo onakav kakav uistinu jest. **Batinić, Milorad Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolegice Tireli, primjetio sam vaš navod gdje ste rekli da je dobra namjera da se olakša građanima u ovom postupku ovrhe na neki način, u drugom djelu sam čuo čak jedno razmišljanje da obitelji imaju na neki način posebnu zaštitu. Ja mislim da je to nažalost žalosna namjera, bilo bi puno bolje da nije do toga došlo, ali mi je drago bilo slušati vašu raspravu kad ste izlazili sa konkretnim razmišljanjem, sa konkretnim prijedlozima. I točno je ovo što ste rekli da mi svatko razmišlja sa područja svoga interesa, s područja koje malo bolje pozna pa ste čak i vi dotakli u svom odgovoru kolegi Pandeku ono o čemu ja razmišljam. Ja poznam najbolje problematiku u svom okruženju, u selu, problematiku poljoprivrednika, onih koji imaju svakodnevno probleme jer dolaze naravno u rješavanju tih problema tražiti pomoć jedinica lokalne samouprave. Od ovrha do neplaćanja struje. I o čem se radi? Neki dan mi kaže jedan moj poljoprivrednik, pa znate veli, ja sam dobio blokadu za 500, 600 kuna, a ovome tamo on gleda onoga, veli njemu oproste 25 milijuna kuna. Veli to nije pravedno, nije pošteno. I ja kažem naravno da nije pošteno. I točno je ovo što ste rekli kolegi Pandeku. Dolaze baš konkretno glede HTV-a, oni su neizmjerno ažurni i ako ovaj ni ne gleda tu televiziju jer ne može platiti struju, dolazi k nama u općinu da mu pomogne da plati struju, a istovremeno šalje mu ovrhu i na neki način ga pritišće na sve moguće načine, a da ne govorimo o onom drugom djelu da ako je u takvoj situaciji, da ne može povući povući ni određena sredstva ako ima prava na određene potpore i uistinu nije pošteno. Hvala lijepa. zbog problema koje imaju građani i da te zakone želimo popraviti na način da budu bolji za građane koji ih u biti onda provode i kojih se tiče. Ja evo, sad sam dobila opomenu tu da sam prije spomenula starije od 60 i više godina sam rekla, ja se ispričavam svima onima koje sam možda uvrijedila, nije mi bila namjera, mislila sam dakle reći sljedeće. Mi imamo izuzetno, izuzetno ruralna područja gdje uistinu imamo ljude neobrazovane i ne, sad ja sam rekla 60 i više godina u smislu onom, mislila sam na te ljude koji u životu nisu vidjeli internet, koji nemaju zakone, a isto tako dobivaju te ovrhe. Dakle, o njima pričamo i i njih je izuzetno mnogo i kažem još jedanput nemaju svi djecu koja će se izboriti za nekakva njihova prava i u konačnici oni izgube i ono malo što bi dobili preko mirovina i to je ono na što ja upozoravam. Hvala. Kolegice Tireli vi ste govorili o ovim, evo i maloprije o ovim ovrhama. Naime govorili ste o tome da građani ni ne znaju što ih zatekne, tek kad dobije obavijest da nema mirovine da je netko legao, kako se to kaže, ovrhom nad njegovom mirovinom. Međutim, nije puno takvih koji koriste ovrhu, a izvan zakonskog roka. Svaki od firmi o kojima smo govorili danas, pa i Telekom i ne znam ni ja tko, ima svoje odvjetničko društvo koje je ovlastilo da ga zastupa i oni točno znaju istek, dakle istek onog roka za ovrhu i idu bilo sudskim putem ili, dakle ne možete izbjeći nikako, a kada pokušate razgovarati sa odvjetničkim društvom koje zastupa tu određenu firmu onda neće ni da vam vrata otvore. Ako kažete zbog čega, na portafon zbog čega dolazite, kao što se meni dogodilo, kad nemate što razgovarati s nama, morate platiti to. Gotovo, završeno. No ono što sam posebno htio istaći, a to je ova Štedno-kreditna udruga Raiffeisen, tzv. Raiffeisen jer to nije Raiffeisen banka. Naime, čudi me da nakon toliko objava u našim medijima, toliko potresnih priča koje smo čuli, malo malo svakih 7 dana čini mi se ide ta nekakva reportaža o ljudima, a vi ste rekli da ih je bilo 20 da ih ima 20 tisuća. Čudi me da naša država, bilo koje ministarstvo, pravosuđe ili pak policija ne intervenira, kada je 20 tisuća hrvatskih građana sklopilo, dakle i ugovorilo posao u drugoj državi jer ta udruga nema licencu za rad u Hrvatskoj. Dakle, oni su ugovore sklopili u drugoj državi. Rekao bih gotovo, po meni, nevažeći ali vrijeme ide, a građani imaju svoju muku i upadaju u dužničko ropstvo. Da izuzetno bi bilo važno da promptno reagiramo, svjedoci smo toga koliko nam je trebalo da riješimo problem švicarca, a onda smo u jednoj minuti kada smo dignuli u petak kada su se za to stekli uvjeti jedan dio tog problema riješili. Dakle, moramo se naučiti i slušati i vidjeti i ono što je najvažnije odreagirat upravo zato da bimo sanirali probleme čim prije, da posljedice svega toga što se dešava ne bi bile još veće i mislim da je to zadatak svih nas zajedno i da upozoravamo ali isto tako i da djelujemo i sve u cilju da da spasimo ono što se spasiti da, a ne da puno mudrujemo tamo gdje možemo vrlo brzo i elegantno donijeti određene zakone. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Za riječ se javio ministar Orsat Miljenić. Izvolite ministre. lijepa. Ja zahvaljujem na prijedlozima koji su ovdje iznošeni do sada pa ću se samo kratko osvrnuti na neke od njih. Dakle prvo i načelno ovrha nije ono što svi znamo nije socijalna kategorija, ona jednostavno provodi odluku nadležnog tijela, ona ja mač sustava i ona je tu slijepa. Mi koliko god možemo ugrađujemo ove mehanizme zaštite ovršenika ali njezina zadaća je provesti ono što je neko drugo tijelo odlučilo. U tome također moramo biti svjesni da je svaki ovršenik vrlo često i vjerovnik zato što neka firma koja ovršuje nekog ima svoje zaposlene i ako se ne naplati možda će netko izgubiti posao, dakle to je zatvoreni krug od kojeg mi jednostavno ne ne možemo pobjeći i moramo imati taj mač da bi on osigurao funkcioniranje sustava. Ali pri tome moramo uvažiti sve realnosti, okolnosti života i nastojat ga provesti na što primjereniji način. Dakle što se tiče zastare, odmah reći razmotrit ćemo prijedlog svaki koji ide u tom smjeru ali sam skeptičan prema tome zašto da biste vi utvrdili da li je zastupila zastara imate čitav niz, vi morate provesti postupak. Ne znate da li je prekinuta zastara ili nije, to ne vidite iz računa. Da li je prekinuta, nije, da li je izvršeno djelomično plaćanje, nije, dakle čitav niz ispitivanja bi se trebalo provesti i bojim se da to nije moguće bez postupka, dakle jedino u postupku a to se radi onda na prijedlog onog koji tvrdi da je nastupila zastara. Čak ni sud, a ipak ne možemo onda dati jednu ovlast javnom bilježniku koji nema sud, nema ovlast voditi računa o zastari po službenoj dužnosti. Dakle to ne postoji, to bi bilo u suprotnosti sa tim institutom. Što se tiče ovih dijelova koji se izuzimaju iz ovrhe, vidite da smo i ovdje prijedlogom zakona ih proširili te osnove. Ako ima osnova za još nešto i ja bih rekao i tehničkih mogućnosti zato što kada jesmo pisali zakon vodili smo i o tome računa. Apsolutno predložite, razmotrit ćemo. I ono što je kao recimo što ste govorili troškovi prijevoza ili tako nešto apsolutno. Odgoda odnosno ovo što ste ukazivali na promjenu s ovim građanima, ona postoji i sada po postojećem zakonu, dakle postoje pravna sredstva. Međutim, kao i kod svakog slučaja kada se pokaže da se u praksi ona ona ne primjenjuje ili se primjenjuje pogrešno onda treba razmisliti da ih zakonski preciziramo. Dakle to ćemo također razmotriti iako ona i prema sadašnjem uređenju postoji, postoji i institut poništaja bilo kojeg ugovora postoji mogućnost odgode upravo zbog ne postojanja osnove postoji i žalbeni razlozi. postoji ali kažem ako se u praksi nešto ne provodi a vidimo da bi trebalo onda idemo vidjeti kako možemo precizirati tekst. Kod ono što ste spominjali kada je hipoteka pa predaja nekretnine u zamjenu za dug, to bi bilo u suprotnosti sa institutom hipoteke. Institut hipoteke je u pravilu unovčenje, ne predaja u vlasništvo, to nam je fiducija. Ako ste vidjeli u ovom zakonu mi fiduciju upravo idemo u korist dužnika i to su ta dva elementa. Naravno građanin mora onda razmišljati kod sklapanja ugovora da li ide u jedan institut ili drugi i koji su prednost i jednog i drugog. Dakle ono što smo mi ovdje htjeli imamo dva instituta, imamo institut fiducije ali smo ga sada napravili tako da dužnik može to izabrati, upravo ovo što ste vi govorili. Ali nažalost nije primjenjiv na ovo gdje je hipoteka. Slažem se obavještavanje građana, dostava na adresu, vidjeli ste da smo se s tim posebno bavili, to nam je u opće u sustavu ne samo u ovršnom nego svugdje nekad problematično i to je na što smo obratili posebnu pozornost. Smatramo vraćamo sustav opomena kroz račune koji prethode ovrsi i uvodimo vrlo striktne obveze što mora sadržavati taj ovršni prijedlog i uputu građanima kako i što postupati. Ja ću vam sada reći da se ne može dogoditi makar ne tvrdim, ne bi se smjelo dogoditi bolje tako reći, ali to su neke stvari koje kroz praksu moramo rješavati, tu zakon ne može da neko bude ovršen bez da je dostava uredna. Dakle zakon je tu vrlo jasan, to ne može biti, ali ne tvrdim da se nije u nekim slučajevima dogodilo i tu moramo djelovati upravo na praksu to ne možemo zakonskim rješenjem provesti. Imate neke zemlje evo vrijeme mi je isteklo, gdje recimo dostava u sandučić dovoljna, uopće se ne traži potpis i dobro funkcionira. To je stvar tradicije i našeg prihvaćanja sudskih pismena, odazivanja, preuzimanja na pošti itd. Evo hvala lijepa i razmotrit ćemo ono što laburisti - Stranka rada)** Uvaženi ministre nešto sam radio gore u sobi, došao sam, dotrčao na jednu vašu rečenicu koja me potaknula na repliku, a to je ovrha je slijepa. vam je bila prva čini mi se prva rečenica. Postoji samo slabovideća vlast. To je isto kao kad kažu kompjuterski program je loš. Pa nije loš nego su loši ljudi koji su radili s tim kompjuterom. Postoji jedna zemlja, čini mi se da je dosad to napravila, da je to Španjolska. Zašto se Hrvatska ne bi drznula na taj korak i jednostavno dok se ne završi kriza zabranila ovrhe nad stanovima onih ljudi kojima je to jedini krov nad glavom. Zbog čega se to sve što je u neoliberalnom svijetu najlošije ste prihvatili, a ono dobro ne vidite. Zašto bi se obitelj, zato što je u dugovima, što je kredit digla i što su tu obitelj opljačkale banke, tjerali van iz stana, osim ako ima 2-3 stana, da nije, da su najčešći slučajevi da oni koji imaju jedan stan moraju iz stana van, zašto ih Hrvatska država ne bi zaštitila, bar na neko vrijeme. Bar u vrijeme krize, ne samo 6 mjeseci. 6 mjeseci je ono znate meni, nisam o tome govorio na početku, izgleda mi malo kao podsmijeh, evo ovih 6 mjeseci ti damo pa živi 6 mjeseci, još plaćaj podstanarinu, dok se ne završi kriza. kriza. Jedva čekam sudski rasplet oko slučaja Franak pa da vidimo i mislim da bi dobro bilo da se malo i država u to umiješa. Hvala. Odgovor, izvolite ministre. **Miljenić, Orsat** Hvala lijepa. Dakle upravo to o čemu sam govorio mislim da se, dakle Ovršni zakon ni u tim zemljama koje vi spominjete, Španjolska, Italija, isto ima jedan model, ne rješava ta pitanja. To se rješava drugim propisima koji ovdje nisu jer ovo Ovršni zakon, ne zaboravimo, on se bavi i drugim oblicima ovrhe, on nije uvijek naplata, on je jednostavno provedba, način kako će se provest jedna odluka. Koji mogu postojat razlozi u društvu širi da se nešto ne radi ili da se stavi moratorij, to zbilja ne smije biti ovdje predmet jer onda ulazimo, miješamo dva postupka. Na to sam mislio kad sam govorio da je ona slijepa, a inače u ovim zemljama o kojima govorite mi jesmo generalno razmatrali ta iskustva. Recimo Italija je to samo za porezne obveze, Španjolska je tako restriktivna da recimo ako primate naknadu za nezaposlene ne možete se kvalificirat u moratorij itd. Dakle to je čak i kad se uvodi mislim da je ovaj naš institut, a o 6 mjeseci možemo razgovarat, da li on možda treba bit godinu dana, to je također stvar, zato imamo javnu raspravu i zato je prvo čitanje da možemo i o tome razgovarat ali to je jedan balans … to dolazi nakon već provedenog čitavog postupka. I još jednu stvar, Zakon o osobnom stečaju odnosno stečaju potrošača on je u izradi, on će ići i on će ići paralelno, neću reći paralelno ali vrlo skoro. Hvala lijepo. ministre slažem se s vama kad kažete da ovrha ne bude socijalna kategorija. Dakako, ona jeste alat. Drugo, što se tiče ovog našeg Ovršnog zakona i onoga što ima Španjolska jesmo elastičniji u odnosu upravo na ovo što ste rekli. Ali evo ja bih sad stvarno predložila da ovih 6 mjeseci stavimo barem godinu dana jer 6 mjeseci uistinu u ovakvim tragedijama i u ovakvim situacijama nije ništa, a ja sam mišljenja da uistinu nitko ne uzme kredit s namjerom da ga ne vraća i da nitko ne uzme od građana kredit s namjerom da ga uzme, a da ne odradi svoje obveze nego da zato postoje itekako debeli razlozi. Što se tiče ovih vrsta naknada dakle koje su dodane, dodali smo naknadu troška za službeno putovanje i dar za djecu. Naknada troška za službeno putovanje obično se dobije na blagajni prilikom kad se već ide na službeni put pa u većini slučajeva ne dolazi na isplatnu listu pa kao takva nije ovršena, a nažalost darovi za djecu se još, ne još nego više i više daju u bonovima koje onda kupujemo u određenim trgovačkim centrima pa se kao takvi opet ne ovršuju. Dakle one materijalne, uistinu materijalne troškove koje ja se slažem da je ovrha nekretnina izuzetno teška, ali isto tako tvrdim da je veliki broj građana opterećen upravo tim manjim ovrhama, novčanim ovrhama, a da su im te naknade terenskog rada gdje uistinu mora potrošit nešto da bi bio na terenu i te naknade gdje on mora platit put do posla i vratit se od posla kući je izuzetno velika stavka i da bi bilo važno evo upravo ono na tragu onoga što smo rekli, razgovarajte s Ministarstvom financija, rješenje postoji, prepoznajemo naknadu po njezinoj osnovi. **Batinić, Milorad Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa i ja sam primijetio ovaj navod gospodine ministre koji je navela kolegica Tireli gdje ste rekli da ovrha nije socijalna kategorija. Dobro ako nije, ali može izazvati nesagledive socijalne posljedice za onih 300 000, naravno i za te obitelji. I slažem se s vama gdje ste rekli da treba uzeti u u obzir sve okolnosti i zato ja želim ovdje navesti one okolnosti koje dobro poznajem. Poznajem ono ruralno područje, poznajem naša sela koja imaju, svaka čast ovim modernim tehnologijama, internetu, društvenim mrežama i svemu, ali uistinu nije to baš tako. A druga stvar, FINA je udaljena recimo od nekih sela po 40 km, primjer vam govorim samo, primjer 40 tamo, 40 nazad, karta 80 kuna u jednom smjeru, karta u drugom smjeru, a da ne govorim o onom gruntovnom izvatku onom mom seljaku tamo iz Đurđevačke Podravine koji mora 50 km gospodine ministre ići ići tamo i natrag po onaj gruntovni izvadak. I onda vi kažete e tu je i pošta, poštanski ured. U mojoj županiji je ukinuto 7 poštanskih ureda sa daljnjom tendencijom ukidanja ostalih poštanskih ureda. Dakle nisu svi u jednakom pravnom položaju i uistinu i u socijalnim okolnostima. Hvala lijepo. Hvala i vama. Ivan Drmić, replika. Izvolite. **Drmić, Ivan (HDSSB)** Poštovani ministre, ja bih rekao nekoliko riječi o ovrhama ali na račune. Dajte mi recite da li je vama normalno, ja sam i osobno imao takav primjer tako da znam iz ruke, da se vrše vrše ovrhe na račune a da čovjek koji je ovršen ne dobije obavijest, da sazna to tek kada dođu u trgovinu na benzinsku crpku natočiti gorivo pa kada mu kažu da je kartica blokirana. A on onda sutra dan ili ako ima sreće pa stigne isti dan mora otići u i pitati tko ga je blokirao. Da li je problem da se ugradi u zakon da je prije ovrhe nekoliko dana banka ili pravna osoba ili fizička koja vrši ovrhu poslati čovjeku kojega ovršava obavijest da on se zna pripremiti na to a ne da se dogodi da se dovede u nezgodnu situaciju da mu je račun blokiran a da on obavi nekakvu radnju a jednostavno nije u mogućnosti to platiti. Toga je jako puno u državi, ja puno susrećem ljudi koji su tako prošli a napominjem da sam ja jednom bio u prilici jer sam bio sudužnik za kredit naći se u jednoj takvoj nezgodnoj situaciji. Ja mislim da vi to ne smijete dozvoliti, da jednostavno morate stati u zaštitu tih ljudi koji sami po sebi već imaju dovoljno problema jer su se našli u nezgodnoj situaciji da bar se pomogne i da se izbjegne ovakva jedna, ovakve neugodne situacije kojima su izloženi ti nesretni ljudi diljem države svakodnevno. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Odgovor, izvolite ministre. **Miljenić, Orsat** Hvala lijepa. Je, to je problem, evo i dosta smo o njemu svi razgovarali. Dakle, prvo, ovrha koja bi bila provedena, dakle naplata po računu bez da je ovršenik uopće za to znao je nezakonita. Dakle ona ne može postati pravomoćno rješenje bez uredne dostave. Dakle to je, to je samo po sebi nezakonito.

po kojem se ovršuje, dakle kada govorimo o vjerodostojnoj ispravi mora sadržavati upozorenje da slijedi ovrha. Dakle, ima čitav niz mehanizama prema kojem, koji su ugrađeni sada u ovaj prijedlog da građanin jednostavno zna što se događa. Znači na računu ima opomenu, znači da slijedi ovrha, kada pokrene se ovrha ona ne može biti, postati pravomoćna, ne može se uputiti na provedbu bez dostave, dakle netko je morao …/Govornik se ne razumije./… primiti, ja govorim kako je zakonito. Ne tvrdima da u nekom malom broju slučajeva se, kao i uvijek postoji možda neko kršenje zakona ali to je onda stvar prakse da se sankcionira konkretno, to ne možemo riješiti zakonom. I postoji dužnost FINA-e odnosno banke da vas obavijesti da će to biti tada provedeno. Dakle to je ono što smo ugradili. Ono što naš je problem što dakle ovo ne ide nikome konkretno. Mi inače moramo, ono što sam počeo maloprije govoriti dizati kulturu komunikacije jednostavno kada dobijemo nekakvu obavijest je podignut, kada dobijemo pismeno ga preuzeti itd., jer to je jedini način da saznamo što nam se događa i da li su nam eventualno neka prava narušena ili nisu. Ali to je nešto što jednostavno s vremenom moramo početi raditi. Evo, hvala lijepa. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. U ime Kluba zastupnika HDSSB-a Boro Grubišić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine ministre sa suradnicom, kolegice i kolege zastupnici. Danas smo raspravljali sa stankom ili nakon stanke o položaju i poziciji 3,5 tisuće djelatnika HŽ CARGO. Ja očekujem da će nakon ovog zakonskog prijedloga Ovršnog zakona oni izići na ulice sa zastavama hrvatskim i mahati jer evo dočekuje ih, kako kaže ministar, bolji položaj kao dužnika, odnosno ovršenika nego li što je do sada bio. U toj euforiji, dakle jer će ostati bez, 3,5 tisuće ljudi bez plaća a uz djelatnike Gredelja, Staklenika u Kaštelima, Imunološkog zavoda, RIZ-a i da ne nabrajam dalje, dakle skupiti će se jedna kritična masa onih koji će upasti iz apatije, dužničkog ropstva u euforiju novog Ovršnog zakona koji će im olakšati njihov položaj, pod navodnike, naravno. Vrlo je aktualan još uvijek i franak i posljedice koje su nastale djelovanjem banaka a u svezi kredita u francima. Iako je Ljudevit Posavski frank je riješio još prije 1000 i više godina, no nemamo mi danas Ljudevita Posavskog pa nas franak i naše građane je mnoge uveo u dužničko ropstvo. Ovdje je o statistici govorio i kolega Borić a i kolega Kajin pa su rekli da je u prošloj godini dakle novo blokiranih građana i njihovih računa preko 54 U najavama za ovu godinu i premijer i svi ostali ministri koji se bave financijama su rekli da će ova godina biti još teža, što se već najavljuje i samim rebalansom proračuna tek što je donesen, nije se još ni tinta osušila na proračunu za 2014. I što očekivati? Novih 54 ili još i više tisuća građana kojima će biti blokirani računi a do sada je dakle ukupno blokirano 300 tisuća građana potencijalnih potencijalnih ovršenika, odnosno dužnika, prije svega naših banaka. O poljoprivrednicima i uništenoj poljoprivredi da ne govorimo. Što je cilj svega ovoga? Pa cilj je svega ovoga i cilj je izgleda i politike jer ja ne vidim protumjere, ne vidim nikakve mjere kojima bi se to zapriječilo zapravo dovesti sve građane Hrvatske ponaosob i pojedinačno kao i cijelu Hrvatsku u dužničko ropstvo i u ruke stranih banaka, korporacija itd.. I to se uredno i lijepo vrši. Možemo mi donositi te male krpice zakonske kojima ćemo malo i trunčicu olakšati evo na 6 mjeseci. Pa znate li kolika je muka stanovati u kući za koju znate da će za 6 mjeseci pripasti nekome drugome a imate, emocionalno ste vezani za svoju kuću, za svoje pločice, za svoju tuš kadu, za svoju kuhinju koju ste kupili. Ma od muke bi najrađe zapalio a ne predao drugome. A znate da će za 6 mjeseci najdalje biti prodana nekome drugome i to za kakve novce. Ovdje govorimo o 4/5, pa onda 3/5 vrijednosti te kuće. Razvio se ovršni biznis, razvila se ovršna mafija u ovoj državi koja putem ovrha se bogati na jednoj strani to je mali broj, a na drugoj strani hrvatske građane se uvodi u dužničko ropstvo, beskućnike i sve ostalo. O tome trebamo govoriti danas. Ma možemo mi ovaj zakon reći odličan, dobar, malo nam popušta evo ovim našim ovršenicima, dužnicima itd. Ali bit je u potpuno drugoj stvari i na potpuno drugoj strani. Cilj je u tome da poljoprivredni objekti i poljoprivredne površine pripadnu nekome drugome. Rekli smo da 7 godina postoji zabrana prodaje poljoprivrednih površina kada uđemo u EU. Ali banke su registrirane i tu kao kod nas a matice su im negdje drugdje. One dolaze u posjed te zemlje, dakle zaobilaznim putem u posjed vrijedne slavonske zemlje, a u korist propadanja sela i seljaka. Građani koji imaju svoje poslove sa onom nesretnom ŠKU štedno-kreditnom udrugom tzv. Raiffeisen iako ta navodno nema nikakve veze sa bankom Raiffeisen. Ima ili nema želim da utvrdi i ministar pravosuđa i policija i to što prije, da se vidi koja je to banda i bagra zadužila 20000 hrvatskih građana. Jasno i oni su, imaju dio krivice u tome jer su neoprezno ulazili u takve novčane aranžmane. Imamo mi ne samo Španjolsku i Italiju kako je rekao ministar u smislu, dakle mjera kojim se zaštićuju ovršenici. Mjere prema bankama ima puno bolje susjedni premijer Orban koji je malo drugačije prema bankama zauzeo stav, pa su danas malo se primirile. Bile su najavile da će otići iz Mađarske ali nisu otišle, jer još uvijek imaju grebe kako bi se reklo, još uvijek imaju profita, još uvijek imaju dobiti u Republici Mađarskoj. Kod nas smo mi premirni. Nema Ljudevita Posavskog da bi franke umirio i da bi ih da kažem neću reći potjerao iz Hrvatske. Ali ni ova Vlada, pregovara sa bankama i Udrugom "Franak" kako bi banke prošle sa što manje štete. A da bismo i mrvice bacili tim štedišama koji su, ne štedišama nego onima koji su koristili kredite u francima. I zato ide nova tužba i neka ide udruge "Franak", švicarski franak ovaj puta. Ovdje govorimo o dakle dvije kategorije kako reče ministar, da ćemo imati kao kao oni korisnici kredita pravo na dvije mogućnosti: jedno je hipoteka, drugo je fiducija. Nisam bankarski stručnjak. Možda moj kolega Krešo Bubalo to bolje zna. On je magistar ekonomije, ali kao i ja koji sam liječnik. Pa pogledajte tko sve diže kredite i kako oni to mogu, dakle znati što im se nudi i kako im se nudi. Što je to hipoteka, a što fiducija? Koje su razlike i koje su sličnosti? Teško. Kada pokušate intervenirati kod odvjetničke kuće koja zastupa neke naše firme i državne i HEP i Hrvatske vode ili pak gradske firme onda ne možete ni doći do odvjetnika koji je napisao nalog za ovrhu. Jer kaže nemamo s vama što razgovarati. Pa čovjek bi se nagodio nekako, reprogramirao to, pa pokušao možda na rate otplatiti ne znam 18000 kuna. Ne, on s tobom nema što razgovarati i to mu dopušta svaki zakon, a možemo o ovršnom reći i ovršni. 300000 hrvatskih građana je u blokadi i duguje 224 milijarde kuna. U istom vremenu smo poduzeli predstečajne nagodbe pa po babi i po stričevima opraštamo dugove državi nekim firmama, a nekima i ne. Zavisi kako se oni postave i kako su oni, da kažem kakva je njihova struktura ili pak politička orijentacija. I to znamo, to se događa svaki dan bez obzira na visinu duga državi pa je onda 62100 pravnih subjekata dužno, evo smanjeno je sa 30 i, skoro 40 milijardi kuna na 33 milijarde kuna pa time mi smanjujemo nelikvidnost Kaže se bit će ovdje usvojen i Zakon o osobnom stečaju. Pa možda bi ga trebalo usvojiti prije ovoga, jer čak ako ništa drugo vrlo, vrlo brzo da kažem žurno, pod hitno pa da i građanske osobe imaju slična prava kao što imaju i pravne osobe. Pravo i na tzv. predstečajnu nagodbu ili nekakve odredbe iz tog predstečajnog, Zakona o predstečajnoj nagodbi. O tome da je 5000 nekretnina lani otišlo u ovrhu, da kažem na doboš. Ali pogledajte ili kad bismo imali statistiku, registar kako to vole reći koje su cijene tih nekretnina a kad bismo imali barem nekakve izjave i razmišljanja njihovih vlasnika o cijenama tih nekretnina onda bismo vidjeli drastične razlike. Pa i odvjetničkim kućama, ali i bankama odnosno onima koji idu u ovrhu sa one druge strane kontra ovršenika, tako ispada i tako izgleda. Pa njima i nije cilj postići neku veliku cijenu. Neka još bude dužan ovršenik za kamatu, samo ovo je za glavnicu. A uveli smo fiskalnu blagajnu lani i gledajte rekli su da će i odvjetnički uredi i kuće biti također pod fiskalnom blagajnom. I koliko je povećan povećan dohodak iz fiskalnih blagajna odvjetničkih kuća? Znamo li? Koliko je povećan dohodak iz fiskalnih blagajni onih kako se zovu snaša na tržnicama? Preko 20%, ugostitelja 25%, a odvjetnika? Jeste li pročitali podatak ili čuli podatak? 8%. I nadalje se masnoj guski maže vrat. I onda ponuda Odvjetničke komore da spusti tarifu malo kod ovršnih postupaka. Ma nemojte molim vas! Zaista izgleda ironično, potpuno ironično. Oni će malo spustiti tarifu i bit će jedan postupak samo kod ovrhe. I onda mi to ubrzavamo, kaže postupak ovrhe. Ide li to ubrzanje postupka na ruku ovršenika ili pak onih drugih koji idu na naplatu, dakle vjerovnika? Možda se radi o tome da i vjerovnik što brže dođe u posjed nekretnine ako ubrzavamo postupak. Ajmo tako razmišljati, ajmo tako gledati. E uvest ćemo mi u FINA-u, FINA-i dati novu ulogu, novi zadatak a godinama smo od onoga SDK-a pa preko ZAP-a pa sad imamo FINA-u kao pravnu nekakvu sljednicu ili tako nekako upropaštavali i smanjivali ulogu upravo tog elementa društvenog knjigovodstva i vođenja društvenog knjigovodstva počevši od one bivše države nesretne pa do evo danas kada imamo nakon ZAP-a imamo i FINA-u i sad ćemo pošto oni gotovo nemaju što ni raditi eto COP su kažu uveli pa nikako da se uštima za doktore stalno nema dežurstava u obračunu. Ali nećemo sad o doktorima i o njihovom štrajku, opravdanom, opravdanom štrajku. Dakle, sad ćemo FINA-i dati mogućnost da procjenjuje nekretnine koje idu u ovrhu. Jasno da će se morati angažirati, teško da će se angažirati bez angažmana građevinskih vještaka moći takva procjena vršiti. Kaže moći će se prodati to putem e-natječaja jel' tako? Pa koliko ljudi uopće ima u Hrvatskoj da kažem širokopojasni internet ili internet koji može pratiti natječaje FINA-e? A moći će se i u samom kaže uredu FINA-e izvršiti da kažem da kažem prodaja nekretnine vjerovnika, odnosno dužnika. Komotnost, ja bih rekao lihvarska komotnost vjerovnika koja je dosada prodavala nekretnine zbog namirenja dugova od vjerovnika je zastrašujuća u dosadašnjim govorim slučajevima. Osobno i kada bih mogao kupiti nekretninu nekakvog dužnika ili vjerovnika ne bih htio jer je sav ovaj Ovršni zakon i svi postupci oko njega zapravo urađen na muci naroda, na muci ili muki kako god hoćete naroda zato što je odgovorna dijelom, dobrim dijelom, i ova država za siromaštvo i zapadanje u dužničko ropstvo građana RH. Ja vidim da gospodin Marić nešto piše, mislim da će i repliku mi dati i reći otkuda potječe dužničko ropstvo hrvatskoga naroda. Što je nekome i cilj. Tako ispada. I onda evo donosimo ovakav zakon da obvežemo i vjerovnika ili banke putem FINA-e na postizanje što veće cijene ovršene nekretnine kako bismo eto smanjili

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Grubišić drago mi je da ste spomenuli poljoprivredu i poljoprivrednike tako da ne ispadnem samo ja u ovom Visokom domu koji stalno i znam da puno puta izazivam podsmijeh ali ja mislim da mi moramo biti ponosni sa našim poljoprivrednicima a ne da se izaziva podsmijeh. I govorili ste o uništenoj poljoprivredi. Nažalost, svi pokazatelji govore u tom smislu, sad da ne ponavljam, govorio sam od pada proizvodnje ove, mlijeka, mesa i svega drugoga. Ali, drugu stvar koju uistinu sam primijetio i govorili ste o mjerama koje bi pomogle u tom ozdravljenju u tom ozdravljenju i sad pitam predsjednika našega odbora koji je bio sa ovim našim kolegama iz Turske koji su bili danas u posjeti kod nas, kako, na koji način na koji način oni razmišljaju, na koji oni način daju mjere za poljoprivredu naravno i za ajmo reći da bude zdrava poljoprivreda? Jer kaže svako ulaganje i poticanje poljoprivrede vraća višestruko, vraća na način da ljudi žive u tim područjima, da je proizvodnja veća itd. A kod nas se nude mjere, nakon ovog svega što se dogodilo. Na primjer, evo koje će sad dovesti primjer kažu e sad ćemo za rješavanje problema u mljekarstvu dati 40 tisuća junica sad odjedanput. Kao da one mogu odjedanput sada riješiti problem nestašice mlijeka. Pa ne može, to je ciklus koji treba, koji traje i koji radi. A druga stvar, to će se opet morat kod nekoga zadužiti, dignuti kredit i opet će ovaj doći za godinu, dvije u iste probleme a i sad je već u velikim problemima. Druga stvar, spominje se velika mogućnost EU fondova. A vidimo i sami da je program tek jučer, prekjučer apliciran prema Europskoj komisiji. Dok se to sve aktivira doći će i studeni i prosinac. Evo, hvala lijepo. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala lijepo. Kolega Milinković, tema je Ovršni zakon a vi ste dvije minute replicirali na temu poljoprivrede. Imamo odgovor, kolega Grubišić. Izvolite. **Grubišić, Boro Kolega Milinković, bio sam promatrač Hrvatskog sabora u Europskom parlamentu i u Bruxellesu su došli mljekari iz cijele Europe u dva navrata na demonstracije pred sami, nije zabranjeno doći tamo pred, nema ni onih ograda, nema ništa kao kod nas ovdje na trgu Sv. Marka, jel? Dakle, policija vrlo diskretno pazi na te demonstracije gdje su oni prolili dvije cisterne dakle 68 tisuća mlijeka jasno u najlon da se ne bude to baš po cesti itd. i poprskali su sa mlijekom cijeli Europski parlament bez pardona. bez pardona. Dakle, zakrčen promet, nemogućnost prometa po cijelom Bruxellesu itd. Evo kod nas je naš narod golubijeg srca i šuti i nakon toga što je proizvodnja mlijeka u Hrvatskoj. Sad ću govorit da je to vezano i uz ovrhe proizvođačima mlijeka. Dakle nije bez veze smanjena za u vrijeme dakle ove dvije godine vlasti Kukuriku koalicije za 30% sa 700 milijuna litara na manje od 500 milijuna litara za ove dvije godine. Eto to su uspjesi ove koalicije a naši mljekari koji su proizvodili mlijeko odlaze u taj stečaj odnosno u ovrhe zbog svojih štala, svojih traktora itd. i nekretnine su im na doboš, jel? A sad odjedanput vidim i ja na televiziji uvozimo junice, mislim nevjerojatno, strašno, kontradiktorni potezi koji zaista ne vode ničemu. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Grubišiću kazali ste da je ova Vlada rekla da će ova godina biti još gora. Mislim da niste tu u pravu. Vlada je najavljivala čim dođe na vlast da će svaka godina biti bolja i bolja. A ova će biti gora od prošle, a prošla je bila od pretprošle. Dakle, sve su pogoršali otkad su došli na vlast. Ništa skoro više većini ne predstavlja ni dom ni obitelj ni djeca ni roditelji ni Hrvatska. Više prostora u ustima zauzima riječ regija nego Hrvatska. A naravno da ulazimo u proces dužničkog ropstva upravo zbog takve politike. Da se pogoršava situacija, ovrhe pokazuju evo samo popis, ovo su sve ovrhe koje sam dobio od branitelja RH. Jesu na jedan usudio bih se kazati netransparentan način nudilo im se kredite bez okrilja Hrvatske narodne banke gdje su kroz ovrhe sada postaju vlasnici njihovih nekretnina oni koji su im kao posrednici nudili te kredite preko austrijskih nekih banaka pokrajinskih. Protiv ovih su podignute kaznene prijave države i odvjetništva. Postoje sudske tužbe a ovrhe se provode. Ne smije se ovrha provoditi. Morala bi se zaustaviti dok postoje kaznene prijave, dok postoji osnova za kazneno djelo i dok postoje sudske tužbe. Bit će neprocjenjiva šteta kad u Hrvatskoj svi ostanu bez onoga najvjernijeg svog doma. Neprocjenjiva šteta će biti a istodobno ove dužnike po ovim kreditima se na ne primjeren način tjera iz svojih domova a kroz predstečajnu nagodbu se dužnicima najvećima u Hrvatskoj pogoduje, tepa i njeguje ih. Dužnici ti odlučuju o svemu i svačemu. Dužnici odlučuju o sudbini vjerovnika što je nedopustivo zato jer smo u ovakvoj situaciji. Hvala lijepo. Kolega Mariću, zašto sam rekao da će ova godina biti teža ekonomsko gospodarski nego prošla, pa to pokazuju svi pokazatelji koje vi kao ekonomist vrlo dobro znate a i same riječi ministra Mrsića kada su ga pitali kada će brojka nezaposlenih dosegnuti 400 tisuća rekao je negdje u veljači ove godine 2014.i pogodio. Evo vidjet ćemo za tri dana, odnosno do kraja veljače bit će točno toliko 400, ama bez grča na licu, onako lijepo rečeno. Umjesto da kaže pokušat ćemo sve da zaustavimo porast broja nezaposlenih a što se tiče uništavanja Hrvatske pa rekao sam jučer u jednoj raspravi da će ukinuti hidrante ova Vlada jer počinje sa slovom h, na tome se radi. Ante Sanader replika, izvolite. ali evo koliko je važno u ovom Zakonu o ovrhama raspravljati a i težiti da on bude što bolji. Imamo i drugi primjer gdje su i gradovi i općine u problemima ovršne a ni krivi ni dužni. Naime, o čemu se radi? Na Jadranu kod nas imamo desetak gradova i općina koji su danas pod ovrhom, zašto? Jer u neka prošla vremena, u nekoj prošloj državi te bivši gradovi ili općine su otkupljivali, uzimali zemlju ljudima i po cijenama znate kakve su tada bile i onda je neko turističko poduzeće napravilo hotel država je prodala te hotele, naša država odnosno Vlada prodali su hotele. Nisu dali nikakvo obeštećenje nikome i sad ti bivši vlasnici tužbama i ovrhama skidaju desetke do stotine milijuna kuna općinama i gradovima današnjim i doveli su u blokadu gradove i općine i u situaciju kad oni više ne mogu funkcionirati. Htio sam reći koliko je važna situacija sa ovrhama, koliko je važno da te ovrhe ili se proglase moratorij u vrijeme dok je kriza ovakva kakva je odnosno da se nađe načina kako pomoć, kako seljaku, radnicima, nezaposlenima ali isto tako i gradovima i općinama jednostavno dovesti u situaciju da gradovi i općine budu blokirane danas i da ne mogu izvršavati svoju osnovnu funkciju.

sa odličnim programima i uštedama. Ali da su ljudi bili prisiljeni na to, Omiš, Metković, tako i još, ne znam, gledao sam te ljude i njihove izjave po televiziji. No moram vam reći da je situacija sa gradovima pa i županijama u Slavoniji također bila vrlo nezgodna i ima slučajeva gdje npr. Požeško-slavonska županija bila u situaciji takvoj materijalnoj da je došlo u pitanje groblje u Požegi. Ovrha na groblje, groblje kao jedan objekt za ovrhu, pa čak i u Općini Velika se dogodio isti slučaj u Požeško-slavonskoj županiji gdje je gotovo ovršeno upravo nekretnina što je bila, a u smislu groblja u toj toj općini. a i svi građani, a posebno mi zastupnici, moramo gledati da svaki zakon kada je u raspravi kada ga donašamo da on prije svega mora se temeljiti da svi imamo jednaka prava, prije svega građani i to temeljeno pred zakonom, pred Ustavom, pred Konvencijom zaštite ljudskih prava, pred uredbama EU, itd. Još jedanput i zaista se moramo boriti da svi moraju imati zajamčen ravnopravni položaj u postupku. Vi kad ste krenuli u vaše izlaganje i zaista emotivno ste govorili o problemima jednog dužnika kada mu neki zločesto dođe, uzima mu kuću, rekli ste čak i pločice za koje je emotivno vezan i da, mi možemo zaista prema tome se postaviti kad s jedne strane imamo odnos dužnik-vjerovnik, ako je dužnik s jedne strane siroti seljak, s jedne strane nezaposlena osoba, branitelj, a s druge strane kad imaju vjerovnika, koja zločesta korporacija, kada je to banka ili pravnici ili neki veliki bogataši. Ali što kad strane vjerovnika je i vaš susjed, vaš prijatelj koji je isto posudio novce nekome i to mu ne želi vratiti i naravno preko ovršnog postupka želi da se tu štetu nadoknadi. Mi itekako imamo tu veliku odgovornost da moramo voditi o tome računa, da odnos dužnik-vjerovnik bude na razini zaista ravnopravnog položaja, kako jednog, tako i drugog. To je naš zadatak. Emocije su zaista jedne i teško je, ali molimo vas, evo o tome vodimo računa. Hvala. uključen./ … kolega iz HNS-a, jel tako? Ja bih vas priupitao kojom veličinom fonta, dakle slova su pisani ugovori između banke i dužnika? I zašto su pisani šesticom? Ja znam da su pisani šesticom. Ili pak T-Mobile-a ili neke druge telekomunikacijske kuće sa onima koji ugovaraju pakete sa tim kućama. Šesticom. Pa ja i dalekozorom ne mogu pročitati te ugovore koje dobijete osim što vaše ime i prezime je velikim slovima, četrnaesticom, jel, a ovo drugo šesticom. Dakle, to je jedna poluprijevara. Ne kažem da je prevara, neke stvari pišu, ali poluprijevara. Valjda nećete reći da su krediti u francima također u ravnopravnom položaju ovi dužnici i vjerovnici. A na sudu su u prvostupanjskom doduše postupku, jasno utvrđene nepravilnosti. Nemojte na ovaj način raspravljati kada svi znamo o čemu se radi. **Žagar, Tomislav (SDP)** Hvala potpredsjedniče. Uvaženi kolega Grubišić, pa ovdje i ministar je rekao kad je obrazlagao, a čuli smo od više govornika prema dosadašnjem načinu dražbi je sigurno da su postali uži broj ljudi koji su mogli zloupotrijebiti sam postupak na taj način da su vrlo jeftino došli do nekretnina. Prema informacijama koje imam čak i jedan sindikalni čelnik je umješan u takve poslove. Naravno sve je po zakonu, da li je moralno, to je drugo pitanje. Repliku iznosim u kontekstu spominjanja e-dražbe koju ste vi ovdje, e-dražbe, elektroničke dražbe koju ste već spomenuli sa sumnjom ili sa pitanje da li u Hrvatskoj postoji dovoljni broj korisnika interneta da bi se takve dražbe mogle provoditi? U Hrvatskoj postoji 2,5 milijuna korisnika interneta, na mrežu je priključeno 62% kućanstava u RH. Dakle, neki nas s pravom nazivaju i digitalna nacija. U gradu Zagrebu je taj postotak i veći, 75%. Čak facebook ima 1,6 milijuna članova članova iz Hrvatske. Dakle, prema tim podacima sigurno da je bolje da dražbi pristupi veći broj ljudi, ajmo reći teoretski da 2,5 milijuna ljudi više može pristupiti dražbi, nego uzak krug ljudi od nekoliko, od svega njih nekoliko. U tom smislu ovaj zakonski prijedlog mislim da treba pozdraviti. Hvala. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Kolega Žagar, mislite li vi da e-dražba jamči e-poštenje? Ili pak mislite da ste ipak pristalica one stare hrvatsko-bosanske izreke "para vrti što burgija neće". Prije bih rekao, ja osobno razmišljam o ovom drugom jer smo takvo društvo i u takvoj situaciji da će i pored e-dražbi biti sasvim sigurno nepravilnosti i rupa u koje će se moći koristiti oni mešetari, a već se pojavio sloj takvih preprodavača nekretnina. O tome sam i govorio, sjećate se, da sam rekao da se pojavila kasta, društvo, mafija koja putem ovrha se bogati. I bogatit će se i dalje i nakon što bude ovaj zakon usvojen od strane vaše većine. replika. Izvolite. **Đurović, Dražen (HDSSB)** Hvala. Pa ne znam kolega jel i vi dijelite dojam da zapravo izmjene ovog Ovršnog zakona pokazuju i na neki način političku odluku da se nema snage i volje zaista strukturno pokušat pomoći hrvatskim građanima koji su opterećeni problemom ovrhe već da se jednostavno sa jednim malim nekim kozmetskim mjerama minimalno zapravo mijenjaju neki modaliteti u tom postupku i da tu zapravo završava. Dakle, imamo zapravo pred sobom jednu političku odluku da se ne učini neki ozbiljniji iskorak u zaštiti hrvatskih građana od brojnih ovrha. Primjer tome su bile izmjene Zakona o potrošačkom kreditiranju koji ste vi također naveli gdje zapravo nekoliko izmjena koje su se redale, od intencije koju je pokazivao predlagatelj da se hrvatskim građanima olakša otplata kredita, da se dio tereta prebaci na visoke profite banaka na kraju smo završili također praktički na kozmetici koja je samo u jednom malom dijelu olakšala djelomice korisnicima stambenih kredita u švicarskim francima teret otplate tih kredita. A ovo što ste spominjali za FINA-u to je također fantastična je uopće zamisao države gdje ona polako gura FINA-u, u koji prostor je gura. Dakle izvlači je iz svega onoga što je bilo profitabilno. većinu tih profitabilnih djelatnosti koje nekad radila FINA danas vidimo na kioscima Tiska. Dakle nevjerojatno da kiosci Tiska imaju danas 50 djelatnosti od kojih je nekad priličan broj radila FINA, danas se FINA izvlači pa i onaj profitabilni dio ovrha ako oćemo do kraja prebačen na neke druga, a FINA-i ostaje patnja, gubici, jedan težak posao koji uopće nije bilo primarna djelatnost FINA-e.

dakle dijelim vaše mišljenje u potpunosti. Naime, rekao bih ove krpice kojima naša Vlada pokušava malo i ministarstva pokriti oči naših građana eto olakšanjem dužnicima ili ili ovršenicima potiču još od davnina. I kad je hrvatski narod bio nezadovoljan hrvatsko-ugarskom nagodbom onda je nastupila riječka krpica i kada smo bili nezadovoljni kada smo ostvarili pozitivan rezultat na sudu u svezi tužbe Udruge "Franak" opet je nastupila riječka krpica, dakle Linićeva intervencija gdje smo umjesto da banke plate 750 milijuna kuna, taj dug banaka je prema dužnicima u švicarskim francima pao na 250, znači tri puta je umanjen efekt tužbe Udruge "Franak", zato se ide dalje na dalju tužbu. A što se tiče

Gdje? Eto i ja sam bio iznenađen ali evo da u FINA-i je najskuplje. Ali zašto je najskuplje? Pa zato da idu ljudi u Tisak i Konzum i da tamo plate. Hvala. Nastavljamo sa raspravom po klubovima. U ime kluba SDSS-a Mile Horvat. Izvolite. Kolegice i kolege, uvaženi predstavnici Ministarstva pravosuđa. Ja ću danas pokušati u ovoj raspravi reći stav našega kluba o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona za koji smatram da je jedan od vrlo bitnih zakona, nekad smo rekli čak da je to i organski zakon kada smo se bavili izučavanjem toga. Ja kao građanin bi u svakom slučaju potpisao sve ovo što ste vi što su kolege u ovoj današnjoj raspravi iznijeli, sve te teškoće, nedaće. Ljudi, obični čovjek sa kojima se nosi kada dođe u situaciju da ide u pekaru ili da ide u trgovinu i iznenadi se kada ne može platiti jer mu je kartica blokirana a on to nije znao. To je velik problem, to je velika muka prisustvovao sam takvoj jednoj agoniji. Međutim kao legalista kao pravnik moram reći da uređeno društvo mora potpuno ravnopravno da štiti i da tretira interese i vjerovnika i dužnika. I to na kraju kaže i sama pravna teorija. I potpuno razumijem ljude iz ministarstva koji ovim prijedlozima izmjena i dopuna pokušavaju stvoriti jedan efikasniji sistem, stvoriti jedan efikasniji pravni instrumentarij kojim će će se uspostaviti nekakva ravnoteža između osnovne funkcije da sistem funkcionira jer pravosuđe ne može funkcionirati ukoliko nema svoju završnicu, a to je efikasno izvršenje onoga što pravosudna tijela odluče. I naravno s druge strane da se sačuva dostojanstvo i minimum dostojanstva dužnika bez nekakvih zloupotreba tog instrumentarija koji se zove Ovršni zakon. je situacija bila puno drugačija, nekada je nemar bio razlog zašto su ljudi bili pod udarom nekakvih prisilnih ovrha. Danas je to nažalost postalo način života i to je nešto što moramo konstatirati jer su danas ljudi u kreditima enormno prezaduženi jer imamo osim toga i masu parafiskalnih nameta koji se pojavljuju svako malo i koji su uostalom sasvim dovoljan i dobar i atraktivan prostor za dušu dušu su dali za blokiranje plaća, mirovina običnih građana itd., itd. i to za nekakve ne velike iznose. Isto tako mislim da nije dobro ukoliko se negativne konotacije u raspravi idu isključivo prema predlagatelju jer predlagatelj u ovom slučaju kada govorimo o uređenju ovoga instrumentarija koji se zove Ovršni zakon ne može odgovarati za ukupne konsekvence stanja danas u društvu. Oni pokušavaju urediti ono što se da urediti jer činjenica jeste da danas trebamo olakšati proces završetka negdje oko 100 tisuća 100 tisuća ovrha, prema podacima Ministarstva pravosuđa na sudovima je negdje oko 99 tisuća ovršnih predmeta, dok Hrvatska udruga javnih ovršitelja tvrdi da ih ima čak negdje oko 127 tisuća. Dakle to je jedan velik posao koji treba uraditi na jedan pravedan, pošten i human način koliko se to, koliko se to danas može uraditi. Ovo je prvo čitanje. I ja ću u interesu kvalitete ako možemo nekakvim razmišljanjima pridonijeti da drugo čitanje bude, tekst u drugom čitanju bude što kvalitetniji i ja ću se referirati na tri grupe pitanja za koje mislimo da određuju sam karakter Ovršnog zakona. To su prije svega troškovi. Ovdje smo govorili da troškovi ovršnog postupka i to uglavnom onih malih, malih potraživanja su vrlo interesantna stvar za analizu. Spominjala se naknada HT-a. Ja sam imao prilike vidjeti ovršni prijedlog neplaćene tri naknade HT-a u iznosu od nekakvih 400 kuna i onda vidite specifikaciju troškova. Dakle, za potraživanje HT-a od 400 kuna imate trošak sastava prijedloga 250 kuna, PDV državi 60, pribava klauzule ovršnosti 250 kuna, PDV državi 62 kune, sastav prijedloga za provedbu daljnjim sudionicima ovrhe 125 kuna, PDV državi 32 kune i javno bilježnička naknada 60 kuna, PDV 15 kuna, klauzula pravomoćnosti 30 kuna, PDV državi 7, trošak dostave 30 kuna, PDV 7, sveukupno da bi se naplatilo 400 kuna za nekakve tri neplaćene rate HT-a, treba se platiti 931 kuna troška. To je to. to što običnog čovjeka muči a takvih primjera vjerojatno bi se moglo naći još i više. Udruge javnih ovršitelja dakle ljudi koji su verzirani u cijeloj ovoj stvari upozoravaju da će se po ovom novom zakonskom rješenju troškovi javno-bilježničke ovrhe će se povećati. Povećati će se i odvjetnički troškovi, znači prijedlog za ovrhu, dostava rješenja o ovrsi, FINA-i, očitovanje na rješenje i sve drugo dodatno će se naplaćivati po ovom zakonskom modelu. Sada imamo odredbu o odvjetničkoj tarifi koja je vrijedila do kraja 2012. godine i koja je predviđala da se naplati jednokratna naknada za postupak duga. Po novim pravilima ove ovršne odvjetničke radnje obavljene nakon što javni bilježnik završi svoje postupanje o ovršnom spisu biti će kasnije dodatno naplaćene, dodatno Dakle, tko u ovom svemu dobiva? U ovom svemu dobivaju javni bilježnici, dobivaju odvjetnički uredi i na kraju kroz redovan PDV dobiva i država a gube ovi sitni mali korisnici koji su ili nemarom ili trenutnim neimanjem novca nisu platili takve stvari kao što su parkinzi, kao što je …/Govornik se ne razumije./…, kao što je HT usluga itd., koje nisu egzistencijalne stvari. on nastoji prema državi biti ažuran jer poštuje državu ali ovi sitni računi koji stižu svakodnevno oni zadaju problem. I kada se to podvede pod onda ovaj način ovršnog postupka kao što je to do sada bilo, onda imamo stanje nezadovoljstva koje imamo ovog trenutka. Sljedeća stvar je članak 33. koji govori o načinu kako će se urediti urediti ovrha na nekretninama. Svakako najatraktivnija stvar i najbolnija stvar, puno toga što je rečeno u svakom slučaju je dobro rečeno i u dobroj namjeri. Ovdje se kaže da će umjesto ovršnog duga, dakle umjesto nekretnine, stana moći će se plijeniti automobil, plovila, strojevi i drugi vrijedni predmeti pod uvjetom da vrijede koliko iznosi taj dug naveden u izvršenju ovrsi. Ovim novim prijedlogom izmjena predviđa se i model prema kojemu ovršenik ako nema druge imovine može zatražiti pravo na stanovanje nakon što se nekretnina eventualno proda. izvorno dobra ideja da se pomogne tim ljudima. Suštinski, da li je time postignut taj socijalni, taj humani cilj koji je predlagatelj ovakvih promjena imao. To treba dobro proanalizirati jer ostaje pitanje da li će se odgodom tih deložacija na rok o 6 mjeseci, dužnicima će se riješiti problem u suštini ili taj problem ostaje? Mi mislimo da taj problem ostaje, čak će se još i uvećati. Jer trošak najma i režije neće biti njegov jedini rashod. Naime, dug se ne otpisuje, samim time banka će dosmrtno uzimati trećinu njegovog primanja jer se on obavezao prema banci, kada se zbroji trošak najma, trećine primanja koju banka uzima na kraju ispada da će ih to doći isto kao i rata kredita. Drugim riječima banka će im uzeti i nekretninu, odnosno stan, uzeti će im na kraju i novac koji treba da vrate. Kod nas je otpočetka 1. do 11. mjeseca prošle godine deložirano 308 obitelji iz kuće i stana. To su naravno podaci koje je prikupilo Ministarstvo pravosuđa i to je zvanični podatak. Dakle, to je jedan širi, ozbiljniji, društveni problem od ovog o kojem mi sada ovdje pričamo kada analiziramo Zakon o ovršnom postupku. Ne moramo imati iluzija, niti u Europi nije nešto bolje stanje. Jedna velika Njemačka ima sličnih problema. Njezini građani kažu, podaci da je nekih 70% građana su podstanari za razliku od naše situacije gdje je obrnuta, 70% naših ljudi je gotovo vlasnik nekakve nekretnine. Dakle, i u Njemačkoj su deložacije česta stvar pa se govori da u jednom Berlinu dnevno se provodi 23 deložacije. Govoreno je ovdje i da određene zemlje poput Španije Španije i Italije imaju neka druga rješenja. Naravno ozbiljne zemlje prilaze tom problemu vrlo ozbiljno i pokušavaju naći nekakvu alternativu za takve životne situacije. Španjolci su dvije godine zabranili ovrhe i deložacije za osobe koje ne mogu plaćati, servisirati kredite a imaju hipotekarne kredite. U Italiji se država odrekla naplate, prisilne naplate poreza u svoju korist za one koji su ispod, dužni ispod 120 hiljada eura. Vjerojatno se želi na taj način dati dati nekakvog daha ili stimulansa, predaha da građani se rasterete od poreskih obaveza kako bi možda mogli nekakva svoja sredstva onda usmjeriti u proizvodnju ili nešto slično. Čak dužnici su dobili priliku u Italiji da svoje dugove podmire kroz narednih 10 godina pa ih tek onda slijedi ovrha odnosno deložacija iz tih kuća. Prema tome, postoje modeli o kojima treba ovdje razgovarati. Da li su oni jednak prihvatljivi i primjenjivi kod nas i u Italiji to je stvar rasprave, ali definitivno za ovakve društvene situacije koje su sad aktualne kod nas i u Europi, da treba potražiti nekakve nove modele. Treća stvar koja je novum nekakav jeste elektronička prodaja nekretnina. Puno je toga bilo ovdje rečeno. Činjenica jest da FINA kao centralna organizacija koja ima dovoljno svojih poslova sad joj dajemo i da radi još, odnosno da se bavi procjenom nekretnina koje su u ovrsi. Pitanje je da li su oni ljudi dodatno da li su ekipirani to da rade, pitanje je da li to mogu da rade, da li ih ima dovoljno i pitanje je što želimo na taj postići. Potpuno se slažem sa kolegom da treba vidjeti u kom pravcu onda FINA ide, šta je cilj. Obično su se procjenom nekretnina bavili stručnjaci, struka, odnosno građevinci. Ne vidim kako bi jedan činovnik u FINA-i ekonomske struke mogao procjenjivati relevantnu vrijednost, a to je početna cijena odnosno vrijednost imovine koja se čovjeku oduzima, to je životna imovina i sa tom stvari treba biti vrlo oprezan. Isto tako, elektronička prodaja će biti vrlo dobra burza, ako čak ne i najatraktivnija burza nekretnina ovog trenutka na koju će moći svojim kapitalom intervenirati cijela Europa. Dakle to će biti nekakva virtualna prodaja tih nekretnina. Ljudi neće morati neposredno učestvovati u licitaciji, neće morati imati onaj osjećaj da uzimaju nekome nešto, neku životnu imovinu. Dakle taj emotivni element će sad ovdje biti isključen jer vrlo malo ljudi je po onom starom modelu imalo na neki način volje da kupi na ovrsi kuću koja je nekom ovršena. Tuđa muka se na taj način na ovim prostorima vrlo rijetko kupovala. Na ovaj način će to se uraditi vrlo vrlo elegantnije, dakle netko će iz neke druge zemlje moći kupiti preko ovog načina prodaje, elektroničke prodaje kuću koja se nalazi na ovrsi. Naravno, sistem će time biti efikasniji ali ostaje pitanje nekakvog odnosa prema nekakvog odnosa prema svemu tome. Isto tako, ovdje moram reći da struka ukazuje i na članak 279., upozorava na članak 279. aktualni kojim se omogućava da još uvijek da i ovrhovoditelji i odvjetnici biraju svoje ovrhovoditelje koji će voditi njihove ovršne postupke. To je ista situacija kada bi jedna stranka u u sporu birala suca koji će u tom sporu presuđivati. Prema tome postavlja se jedno pitanje, ako egzistira i dalje rješenje iz članka 279. ne stvara li se time i ne stvara li se time i osnova za interesno povezani rad učesnika u određenom ovršnom procesu i tu stvar u svakom slučaju treba još proanalizirati. I zadnje koje je, ne znam da li sam pravilno shvatio članak 55. koji kaže da Hrvatska gospodarska komora vodi očevidnik pokretnina koji se prodaju u ovršnom postupku. ili bih volio da dobijem tumačenje zbog čega baš Hrvatska gospodarska komora vodi očevidnik pokretnina i učestvuje u postupku ovrhe. Ako se ne varam, mislim da smo da smo otvorili pitanje Hrvatske gospodarske komore, da li obaveznog, da li neobaveznog članstva. Prema tome, ako dođemo u situaciji da sutra kažemo da je Hrvatska gospodarska komora dobrovoljno članstvo ne vidimo dakle onda može raditi ovako jedan ozbiljan posao. U svakom slučaju mi smo na tragu da podržimo ministarstvo u ovom prvom čitanju u izradi ovog zakona. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Imamo replika. Draženko Pandek, izvolite. Zahvaljujem. Uvaženi kolega, vi ste u svom izlaganju kad ste čitali onako taksativno koji su troškovi ovrhe me podsjetili na jedan prilično bitan problem koji nastupa kod provedbe ovrhe, a to je naplata pribave klauzule pravomoćnosti. Naime, tu pribavu klauzule pravomoćnosti odvjetnici često naplaćuju bez obzira da li tu uslugu stvarno i izvrše. U to sam se uvjerio u praksi. Javni bilježnici to takvo postupanje koje je krajnje u biti nedopustivo, dopušteno. Ukoliko vi dakle dobijete rješenje o … ili opomenu, tj. dakle rješenje o ovrsi u kojem vidite da ste dužni i vi platite to dugovanje prema rješenju o ovrsi, oni vam zaračunaju u tom iznosu i tu klauzulu pravomoćnosti koju ne pribavljaju i ukoliko sami kasnije ne tražite povrat tog iznosa novca vi ćete ostati bez njega. Takva praksa je po meni nedopustiva i mislim da bi i ministarstvo i druga tijela trebala poduzeti određene korake da se takva praksa i odvjetnika i javnih bilježnika više ne događa. Horvat. **Horvat, Mile (SDSS)** Zahvaljujem se. Kolega, vi ste ustvari pripomogli meni, dakle objasnili ste još detaljnije anomaliju naplate, prisilne naplate bagatelnih iznosa ovo je stvarno bagatelni iznos od 400 kuna i na njega se nadovezuje 6 operacija koje netko naplati plus na svaku operaciju PDV koji uzme država. Ja sam samo htio da kažem da se ove stvari moraju postaviti drugačije. Ingrid Antičević-Marinović, replika. samih ovršenika koji su često zapali u takvu situaciju ne svojom krivnjom. Zbog toga upravo, znači jedan balans i osjetljivost pogotovo ovrha, ovrha je uvijek osjetljivo čitanje bez obzira zbog čega su ovršenici zaista krivi što su došli u tu poziciju ili ne pogotovo kada se ovrha provodi nad nekretninama. Zbog toga mi se i čini na što ste vi posebno skrenuli pozornost da do drugog čitanja predlagatelj zaista razmotri promjenu. Ona sada nije u promjeni, ali bi trebalo ozbiljno razmisliti o izmjeni članka 279. na koju mnogi upozoravaju da vidimo, da otkloni se i takav jedan prijepor i sumnja u eventualnu nekakvu korupciju ili pogodovanje tko provodi ovrhu. To je zaista postao problem. Na prvi pogled se ne čini, ali ono u praksi zaista se pokazuje i problem i to bi do drugog čitanja svakako trebalo obuhvatiti. Dakle i sama pomisao da stvara to toliki prijepor treba već sam predlagatelj da bi otklonio i sumnju u takvo neko pogodovanje, a kamoli koje se ono već događa na terenu u praksi treba izmjenama obuhvatiti i otkloniti i udovoljiti takvom jednom mišljenju javnosti pogotovo stručne javnosti. Hvala. Odgovor, izvolite. unutar struke namještaju kod određenih javnih bilježnika ovrhovoditelja ovi sporovi. Prema tome, elektroničku prodaju treba dovesti da ne kažem do savršenstva, ali u jednu primjerenu razinu efikasnosti i onda će ona u velikom otkloniti ove sumnje o kojima ste vi pričali.

ovršnog postupka. Rekli ste da od 400 kuna duga taj dug narasta na 931 kunu. Ja znam drugi slučaj. Imali ste sreću sa odvjetničkim uredom. Odvjetnički ured u Istri, tv pretplata oko 500 kuna naraslo je iznad 1500 kuna. Tri puta je naraslo. I tada šta, telefonski razgovori i možete se ko na placu pogađati pa dajte smanjite to i to je došlo na nekih 1000 kuna. Znači isplati im se i za 500 kuna to raditi. U čemu je tu problem? Problem je što država to dopušta? Država dopušta. Država je omogućila jednoj kasti bogaćenje kao što sam rekao prije. I na račun koga se bogati? Najsiromašnijih građana Republike Hrvatske. I to kaže pa šta, šta vi hoćete? Pa moraju oni od nečega živjeti ti odvjetnici. Kažem, ali to je manji broj odvjetnika, manji broj odvjetničkih ureda. To je ono, to je prljavi gramzivi biznis koji država je legalizirala i nikome ništa. I još jednu stvar koju ste napomenuli i koju se manipulira ovdje u Saboru često puta a to je vlasništvo nad stanovima. Rekli ste mi imamo 70%, nas je vlasnika na stanovima, kućama, vani je to praksa drukčija. Čitavo vrijeme, to je nekoliko puta i premijer spominjao. Ne isplati se imati nekretninu. Građani nemojte imati nekretninu. Mi ćemo sve to oduzeti, vi ćete svi u podstanare. imati nekretninu to je teret. Za koga? Za sve osim kapitalista. Oni će imati nekretnine, nama iznajmljivati, a mi ćemo to plaćati svaki mjesec. Kako se njima isplati nama se ne isplati? To su to. To je praktično dobro ispiranje mozga desetljećima i kažem mi se trebamo u Europu ugledati jer tamo su već u potpunosti isprali mozak. **Batinić, Milorad Vrlo interesantna teza vezano za ove stanove. U svakom slučaju je to tako da na zapadu uglavnom ljudi žive, ulažu u nešto drugo, a najmanje ulažu u vlastite nekretnine. Ili ako mogu onda je to već znak nekakvog višeg višeg društvenog standarda. A mi smo ovdje imali situaciju kada smo rekli da imamo poticajnu stanogradnju pa smo stimulirali mlade ljude da kupe prvu nekretninu pa smo im dali itd. vjerujući da ćemo time učvrstiti porodicu, da ćemo im dati perspektivu za život, povećati natalitet itd. itd. Sve su to dobre namjere, dobri planovi. Na kraju se ispostavilo da ti mladi ljudi nakon dvije godine ostanu vrlo lako bez posla preko noći jer su tu sad poslodavci vrlo nemilosrdni u zadnje vrijeme i onda se dešava to što se dešava. Država stimulira da se kupi stan, da se kupi nekretnina pod hipotekom i onda imamo danas situaciju da da se to uzima kroz ovakav Ovršni zakon. Prema tome, vrtimo se u prilično začaranom krugu i nemamo nekakvu realnu orijentaciju i procjenu šta je to danas što treba da što treba da se uradi, a vezano za odvjetničke tarife najatraktivniji posao po mojoj procjeni upravo eskluziva u zastupanju velikih sistema kroz bagatelne naplate HT, PTT itd., da se ne priča neke druge stvari. I potpuno mi je neshvatljivo kako je moguće da se odvjetnička tarifa slobodno dogovara? Kako je moguće da se uzima 20, čak i 30% provizije prema lokalnoj, u zastupanju lokalne samouprave za rješenje određenih sporova. To nekad tako nije bilo. Nekad se tačno znalo koliki je bio minimum, odnosno maksimum odvjetničkih ureda i nije bio 30% sigurno. Hvala. I zadnja replika Marijan Škvarić. Izvolite. **Škvarić, Marijan (HNS)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Evo uvaženi kolega, ja bih se zaista nadovezao i referirao na vašu izjavu da itekako moramo voditi računa oko ovog zakona o troškovima. Naime, naročito kada su u pitanju bagatelni iznosi jer u tom trenutku oni građani koji su prije svega najsiromašniji, ali tu moramo voditi računa i o gospodarstvenicima, obrtnicima, malima koji isto su u situaciji da kada im trošak bude veći od njihovog duga. Tu bi morali zaista iznaći rješenje da u tom trenutku se to ne bi smjelo dozvoliti. Evo vi ste rekli jedan primjer. Da, imam ja jedan primjer koji su isto nam rekli jer i u ovom prijedlogu troškovi koji se obračunavaju su prije svega troškovi koji su stvarno nastali i to ih odvjetnici i javni bilježnici obračunavaju kao sastav prijedloga za ovrhu. Ali se tu također

opet trošak se i plaća PDV. Možda bi se trebalo za takve bagatelne iznose izuzeti ovaj dio troškova provedbe ovrhe koji će možda nastati ili do neke razine 1000 ili 2000 kuna zaista vidjeti ili na jednom fiksnom iznosu koji bi troškovi trebali nastati. Hvala. Nema odgovora. Sada ćemo zastati sa radom. Nastavljamo nakon stanke u 15,00 sati. Hvala